Kolegice i kolege nastavljamo sa raspravom. Pred nama je - Prijedlog dugoročnog plana razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske za razdoblje od 2015. do 2024. godine; Predlagateljica akta je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta ste primili. Kod donošenja dugoročnog plana razvoja primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Raspravu je proveo Odbor za obranu. Izvješća ste primili. S nama je predstavnik predlagatelja, ministar Ante Kotromanović. Ministre uvodno? Izvolite.

Poštovani potpredsjedniče Sabora, kolege zastupnici, bivše kolege zastupnici, dragi prijatelji. Evo danas ćemo govoriti o dugoročnom planu razvoju Oružanih snaga RH. Mi smo Mi smo jutros imali Odbor za obranu i prošli smo tu temu na jedan dobar i kvalitetan način. Napravili smo prezentaciju za saborske zastupnike i članove odbora i detaljno upoznali sa našim namjerama, sa našom vizijom Oružanih snaga RH. Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga je temeljni dokument obrambenog planiranja kojim se utvrđuje dugoročna projekcija razvoja, potrebnih sposobnosti i definiraju resursi za njihovu realizaciju. U uvjetima proračunskih restrikcija izrada ovog dokumenta bila nam je poseban izazov. Treba osigurati s jedne strane razvoj sposobnosti koji će omogućiti ispunjenje ustavne uredbe Oružanih snaga, a sa druge strane voditi računa o financijskim mogućnostima i ukupnom društvenom okruženju. Ovaj plan je rezultat dubinskih analiza, naših promišljanja sa različitih kutova gledanja, sa nekoliko različitih scenarija i vrednovanja mnogobrojnih faktora koji utječu na sigurnost i na obrambene zahtjeve. Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga za razdoblje 2015-2024. godine drugi je ovakav dokument koji ovaj Parlament će sada donijeti a jedan prije je već donio. Znači, prvi je donesen 2006. godine i već se nakon godinu dana sudario sa teškom realnošću a to je da su znači sredstva koja su bila i projekcija sredstava planirana za za to razdoblje morala biti rezana i nažalost ciljevi nisu mogli biti ispunjeni, bili su nedostižni. Što se tiče nas mi smo koristili pouke, izvukli pouke iz tog iz tog razdoblja, pokušali smo postaviti ovaj dugoročni plan razvoja na čvrstim i realnim temeljima i vrlo često smo čuli tijekom javne rasprave da je naš s jedne strane dugoročni plan razvoja ambiciozan, a s jedne strane da nije baš toliko ambiciozan. Naš stav je da smo onda nekako na nekakvom dobrom putu na sredini i da s obzirom na situaciju gospodarsku koju imamo i na sredstva kojima ćemo raspolagati u idućih desetak godina da je on provediv. U razdoblju od prethodnog dugoročnog plana razvoja Oružanih snaga za razdoblje 2006-2015. godine znači došlo je do bitnih promjena u okruženju. Hrvatska je postala članica NATO-a, postali smo članica EU, Hrvatska sudjeluje u zajedničkoj obrani, u operacijama potpore miru i pomoći civilnim institucijama što neminovno traži daljnju modernizaciju i jednu izbalansiranu izgradnju potrebnih sposobnosti. Istovremeno pojavili su se novi izazovi i prijetnje u globalnom i regionalnom sigurnosnom okružju, a izdvajanja za obranu su uslijed gospodarske krize smanjena. To nije samo trend u Hrvatskoj to je trend i u većini zemalja NATO-a osim Poljske, SAD-a i još jedne zemlje. Ali nadam se da će sada to stanje ići prema gore. Članstvo u NATO-u znači dodalo je jedne posve nove sigurnosne i političke dimenzije za RH, također ulazak u EU. Znači, on je potpuno stvorio jednu dodatnu i ojačao poziciju Hrvatske kroz kroz ta dva bitna i značajna faktora za RH. RH se afirmirala kao odgovorna i vjerodostojna članica međunarodne zajednice, te kao saveznica koja ispunjava svoje obveze i pridonosi sigurnosti na regionalnom i globalnom planu. Razvoj obrane međutim predstavlja jedan kontinuirani proces koji se ne može zaustaviti na ovim postignućima već se mora prilagođavati okolnostima u strateškom i regionalnom okružju provodeći odgovarajuće transformacije i prilagodbe. Funkcioniranje u okolnostima smanjenog obrambenog proračuna te zahtjev za posebne sposobnosti kojima će se RH, znači koja će moći dovršiti i odgovoriti na sadašnje i buduće prijetnje u dinamičnom i kompleksnom sigurnosnom okružju predstavlja okvir u kojima je pripreman dugoročni plan Oružanih snaga za iduće desetogodišnje razdoblje. Dugoročni plan Oružanih snaga zaokružuje se reformskim procesom u području obrane koji su uključivali izradu i donošenje strateškog plana obrane. To smo napravili 2013. godine, te dvaju ključnih zakona, Zakona o službi i Zakona o obrani, to smo donijeli također tijekom 2013. godine. Nakon ovoga slijedi nam plan obrane RH i u tijeku je izrada toga plana. Iduće godine bit će predstavljan također javnosti. Ovaj dugoročni plan razvoja utemeljen je na strateškim analizama provedenim u sklopu strateškog plana obrane, donosi projekciju razvoja vojnih sposobnosti i definira resurse za njihovu realizaciju. realizaciju. RH će u budućnosti razvijati oružane snage koje će biti primjerene izazovima dugoročnog razdoblja koje se nalaze pred nama. Snage koje će biti snažne u pogledu izvršavanja svoje temeljne ustavne uloge, ali koja će svojom spremnošću, obučenošću i opremljenosti biti u stanju nositi i nositi i dio tereta o zajedničkim operacijama sa saveznicima te biti na raspolaganju ugroženom stanovništvu u katastrofama i kriznim situacijama što smo imali prilike vidjeti nažalost u zadnje vrijeme. Nakon nužne transformacije Oružanih snaga moderne i snažne snage, što želimo napraviti? Da bi to postigli mi ćemo reducirati upravljačke i zapovjedne strukture, poboljšati strukturu osoblja, mi ćemo pokušati izbalansirati strukturu proračuna korist opremanja, modernizacije, te provedbe obuke kao i nužnih pretpostavki na kojima će se izrađivati moderna i učinkovite Oružane snage. Dugoročni plan razvoja kao temeljni dokument obranom planiranja usklađena je sa procesom ruralnog planiranja u NATO-u te uključuje doprinose RH razvoju sposobnosti saveznika. Znači mi smo i ovaj dugoročni plan razvoja također isto na jedan način procesirali sa našim strateškim partnerima, a to su bili naši saveznici iz SAD-a i iz nekih drugih zemalja gdje smo također isto prezentirali u samom nacrtu dugoročni plan razvoja gdje smo dobili također isto jedan dosta pozitivan stav o tome kako mislimo definirati i razvijati naš sustav u budućnosti. Zbog smanjenja izdvajanja za potrebe obrane i u posljednjih nekoliko godina usklađivanje postavljenih ciljeva i obaveza sa predviđenim raspoloživim sredstvima bio je vrlo zahtjevan proces kojim smo nastojali uspostaviti ravnotežu postavljanih ciljeva, mogućnosti i sredstava. Naša vizija Oružanih snaga je da na kraju ovog razvojnog razdoblja oružane snage budu dobro obučene, opremljene i vođene odnosno sposobne iz prve izvršavati utvrđene misije i zadaće. Organizacija i struktura Oružanih snaga proći će kroz preustroj koji će rezultirati učinkovitom zapovjednom strukturom, ne samo Oružane snage, mi iduće godine mislimo, iako je izborna godina, mi radimo sada i završit ćemo do kraja godine nadam se novi ustroj Ministarstva obrane gdje također želimo smanjiti poslovne procese, integrirat se, jedan dio posla ćemo integrirati i prebaciti u glavni stožer, ubrzati tu administraciju, smanjiti broj ljudi u administraciji i pokazati da i u tom dijelu možemo učiniti još jedan korak više. Znači ukupna ciljana brojčana veličina Oružanih snaga će biti 15 tisuća djelatnih osoba, plus 400 kadeta koje planiramo dostići do kraja 2017. godine. No, međutim valja naglasiti kako uz profesionalni sastav po pravi puta nakon završetka Domovinskog rata pokrećemo aktivnosti na uređenju pričuvne komponente Oružanih snaga. To smo vidjeli već ove godine i smontirali smo dvije bojne, jednu na jugu, jednu na istoku zemlje. Iduće godine idemo dalje. Djelovanje u ovom okolnostima koje obilježavaju složene i društvene, i organizacijske strukture te primjena novih tehnologija zahtjeva od pripadnika Oružanih snaga nova znanja i vještine. Stoga je i osposobljavanje novoga i svršavanja postojećeg osoblja u području obrane i sigurnosti od primarne važnost. Obrazovanje za potrebe Oružanih snaga odnosno obrambenog resursa, te znanstvena djelatnost u tom kontekstu predstavljaju izuzetno važna područja dugoročnog plana razvoja. Mi smo napravili kompletnu reformu vojnog školstva i ovo je prva godina kada smo krenuli sa potpuno novim studijem i to je ja bih rekao jedan isto bitan i važan iskorak koji će doprinijeti da imamo sutra bolje i snažnije oružane snage. Opremanje i modernizacija uz osposobljeno i motivirano osoblje predstavlja također ključan element dugoročnog razvoja Oružanih snaga. Projekti opremanja i modernizacije predstavljaju izravan doprinos razvoju zacrtanih sposobnosti koje će se razvijati unutar Oružanih snaga. Prioritete hrvatske kopnene vojske je modernizacija i opremanje ključnih manevarskih postrojbi Oružanih snaga. Znači to mi do kraja tog ciklusa moramo završiti opremanje oklopnog vozila do 2017. godina sa topom od 30 mm. Vidjeli ste da smo već potpisali ugovor sa Ministarstvom obrane Republike Njemačke o kupovini samovoznog topničkog sustava Panzerhaubitze 2000, 12 komada. U našem planu je revizija i modernizacija tenkova, kupovina novog prijenosnog protuoklopnog sustava na tome radimo, to ćemo imati nadam se već krajem iduće godine. Znači opremanje prijenosnih PzH sustavima kratkog dometa i to razgovaramo sa našim strateškim partnerima i mislimo da ćemo na takav način riješiti ono što je vrlo bitno i važno za zaštitu postrojbi, za zaštitu našeg neba sa zemlje. Znači nastavak kupovine inženjerskih sredstava, sredstava za ABCOM i u perspektivi, to je zadnja nekakva stavka do 2024. godine modernizacija brodova, pješaštva, BVP M-80. Što se tiče prioriteta opremanja i modernizacije Hrvatske ratne mornarice, dati ćemo težište na razvoj obalne straže kroz nastavka projekata opremanja obalnih ophodnim brodom. Znači prošli petak potpisali smo ugovor sa Brodosplitom, ovih zadnjih pet obalnih ophodnih brodova mog ureda je bilo preko 680 upita iz cijelog svijeta o tome da se ti brodovi rade vani, mi smo inzistirali i napravili smo sve da se grade brodovi u Hrvatskoj i to je važno. Jer sada radimo na razvoju također isto više namjenskog van obalnog ophodnog broda. Ideja je da se taj brod također radi u Hrvatskoj. Imamo sposobnosti i kapacitete i možemo osigurati sredstva u idućem periodu ako budemo dobro upravljali procesima i sa sredstvima. tu ćemo također ići u remont i modernizaciju raketa RBS-15 nabavku dva lovca mina za naše potrebe za Hrvatsku ratnu mornaricu i modernizaciju … sustava što je vrlo važno i bitno zato što ćemo na taj način biti povezani sa svim dijelovima društva u Hrvatskoj, a imat ćemo jednu jasniju i bolju sliku našeg mora i tu ćemo izdvojiti 12 milijuna eura zato što nismo zadovoljni sa sadašnjim stanjem koje imamo unutar Oružanih snaga. Što se tiče Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane, znači razvijat ćemo sposobnosti i nadzor zaštite zračnog prostora RH. Odluka o sposobnosti … zrakoplovstva bit će dostavljena do kraja 2016. godine. Mi ćemo već iduće godine formirati tim ljudi od najboljih stručnjaka i ljudi koji su u mirovini, ljudi koji su …, od Ministarstva gospodarstva i napravit ćemo studiju koja će nam … kakav tip kakav tip zrakoplova bi bio najbolji za Hrvatsku, gledat ćemo taj multinacionalni pristup ako budemo mogli razviti sposobnosti zajedno sa nekim drugim iz regije, to je isto aktualno, ali kažem, o tome ovisi jako puno stvari i znat ćemo nešto više krajem iduće godine. Odluka mora biti donesena do kraja 2016. godine, zato što sredstva koja imamo danas na raspolaganju, njihova operativna važnost ili uporaba može biti do negdje 2020. godine i mi moramo početi uvoditi te sustave što, rekao Također isto razmatramo mogućnost zamjene helikoptera, tu smo na dobrom putu. Razgovarali smo sa našim partnerima iz SAD-a, išli bi na dva tipa helikoptera, to su …, njih bi dobili besplatno, ako bude sve u redu i platili bi samo PDV i kasnije bi išli na jednu težu i veću verziju helikoptera koji je potpuno pogodan za ono što nama treba, to su zaštita, spašavanje, prijevoz ranjenika, prijevoz bolesnika zato što je on puno jeftiniji, helikopter se zove …, puno je jeftiniji i lakši i brži od helikoptera koje mi danas imamo u … uporabi, a to su helikopteri istočne proizvodnje. Što se tiče, znači također isto planirani niz projekata u razvoju … i logistike, specijalnih snaga, znači tu posebno dajemo akcent na specijalne snage, formiramo za … specijalne snage u glavnom stožeru. To su ljudi koji su, mir nam treba biti udarna snaga, snaga, … jednog bataljuna, imamo, za njih smo nabavili kompletnu dobru, najbolju opremu koju možemo u ovom trenutku dobiti … i stalno to kupujemo i mislimo da je to nužno i važno za naše … snage. Racionalizirat ćemo korištenje … Ministarstva obrane, znači tako da ćemo iduće godine, u idućem periodu preko 25 nekretnina predati Agenciji za nekretnine. U tijeku je, sada je popis, drugi popis imovine, mi ćemo napokon imati jasnu sliku toga što je Ministarstvo obrane, sa čime raspolaže. U 20 godina naprosto nije se baš vodila briga o tome i to je ono što smo dali si zadaću da u 2015. godini dobijemo bezuvjetno mišljenje državne revizije, napravili smo niz akcijskih planova, pokušamo popisati tu imovinu na način da to znamo što imamo, sve ono što nije perspektivno predajemo državnoj agenciji i na taj način rasteretit ćemo i sebe i smanjit ćemo niz problema koje imamo, a to su razni zakupi, razne ugovore o najmu, to je silna potraživanja koja više ne možemo naplatiti u zadnjih 15-ak godina i tako, to radimo naravno i u dogovoru sa državnim odvjetništvom. Financijske analize i procjene … perspektive upućuju na zaključak kako je za realizaciju projekta i dosizanje sposobnosti definiranih ovim planom potrebno u narednom desetogodišnjem razdoblju izdvojiti sredstava na razini od najmanje 48 milijardi kuna, znači bez aviona, stoga je cilj do 2018. godine održati postojeću razinu … proračuna te uz oporavak gospodarstva i rast BDP-a stvoriti pretpostavke za značajniji i realniji porast obrambenog proračuna u nastavku planskog razdoblja. Važno je naglasiti da je uz teškoće koje imamo gospodarske … višegodišnji plan izdvajanja za obranu tako da se nadam da ćemo to prvo stabilizirati proračun, a iz viškova opreme i naoružanja, to nam je Vlada odobrila, znači od prodaje tih viškova, od prodaje nekretnina koje se sada nalaze … Ministarstva obrane i prodaje …, mi dosta isto obučavamo druge vojske na prostoru Hrvatske, mi mislimo toga također isto podići naš proračun u idućim godinama i zato imamo realne pretpostavke, već imamo ugovore koje smo potpisali i ove godine smo već zaradili preko 40 milijuna kuna samo od takvih stvari i na taj način podigli naš proračun. Želim posebno naglasiti činjenicu otvorenog i vrlo transparentnog odnosa prema javnosti tijekom pripreme dugoročnog plana razvoja. Znači, radili smo savjetovanje sa javnošću, više puta, ono je provedeno tijekom listopada i studenog 2014. godine. Imali smo niz komentara, niz dobrih rješenja, niz dobrih prijedloga koje su nam nudili. Znači, tu su bili zainteresirani od političkih stranaka do ove stručne javnosti, … zbora, imali smo sjajnu raspravu sa njima, …, novinara koji prate, pojedinaca, … klastera i stvarno smo

Iz ovog dugoročnog plana razvoja nedvosmisleno proizlazi zaključak kako RH nastavlja razvijati Oružane snage u skladu sa sigurnosnim izazovima, polazeći od temeljen Ustavne uloge i vodeći računa o opredjeljenju za izgradnjom mira i stabilnosti u svijetu, posebno u regiji. Ciljevi i vrijednosti koje težimo ugrađene su u … snaga, sposobnih odgovoriti na buduće izazove te tako ispuniti svoje društvenu ulogu i svoje međunarodne obveze. Želim na kraju naglasiti kako Oružane snage nisu samo instrument za … misija zadaća već jedan od ključnih elemenata te pokazatelj identiteta države i društva. i društva. … ratu sa visokim društvenim ugledom temeljenim na uspješno obavljenoj povijesno važnoj misiji obrane i oslobađanja zemlje, ona će uz osiguranje odgovarajućih resursa i ubuduće činiti jedan od temeljnih oslonaca sigurnosti i stabilnosti i razvoja društva. Hvala ministre. Da li izvjestitelji odbora žele uzeti riječ? Ne. Hvala. Otvaram raspravu. U ime Kluba Nezavisnih zastupnika, Grubišić. A replika? Ja se ispričavam kolega Vukšić, izvolite. Uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi ministre. Krenut ću negdje od kraja vaše rasprave, 20 godina nakon završetka rata Domovinskog rekli ste rečenicu za koju vi niste odgovorni i nije odgovorna samo ova Vlada, "napokon ćemo znati s čime ministarstvo raspolaže, što imamo". Zar nije tužno u Hrvatskoj znamo što nemamo? Imat ćemo bit će uskoro 25 godina samostalnosti ili ja volim reći višestranačje u Hrvatskoj državi, a mi još uvijek nemamo cjelokupni popis imovine, ne znamo s čim raspolažemo, a znamo da teško živimo. To je isto kao kada bi u nekom privatnom domaćinstvu znali da nemaju, a ne bi znali što imaju. To je nonsens to je stvarno zabrinjavajuće. Drugo, rekli ste da dugoročni plan razvoja Oružanih snaga je na čvrstim i realnim temeljima. Sasvim sigurno kada biste vi određivali budžet Ministarstva obrane da bi bio drukčiji, to vjerujem jer vi ste vojnik od glave do pete i sasvim biste to drukčije, on je na realnim temeljima ali da je na čvrstim temeljima ne znamo. da li su ti realni temelji čvrsti po sadašnjem statusu ono što stručnjaci govore u kakvom su stanju recimo tehnika u Hrvatskim oružanim snagama i sve ono što treba pratiti ljudski potencijal sasvim sigurno da ti temelji nisu čvrsti pa ćemo vjerojatno u toku rasprave vidjeti. Ovo je sasvim sigurno što treba podržati ovaj plan, da li će on biti moguće uz kresanje i vi ste rekli već druga godina se kreše budžet Ministarstvu obrane, moramo samo znati da članstvo u NATO-u ne znači da smo mi pod svaku cijenu obranjeni, da postoji članak 3.ili 5. ne znam koji gdje se kaže da je zemlja mogućnost da se zemlja treba prvo sama pobrinuti za svoju obranu pa tek onda … /Govornik Hrvatskih laburista Mladen Novak, nema ga, gubi pravo na raspravu. U ime kluba SDP-a Dunja Špoljar. Izvolite. hvala potpredsjedniče. Uvaženi ministre sa pomoćnikom, poštovane kolegice zastupnice i kolege zastupnici. Pred nama je dugoročni plan razvoja Oružanih snaga za razdoblje od 2015.do 2024. Kao što je rekao ministar ispred mene temeljni dokument obrambenog planiranja koji će doprinijeti razvoju i sposobnosti Oružanih snaga RH, ali i NATO-a kojih je RH članica. On bi trebao zamijeniti dugoročni plan razvoja Oružanih snaga za razdoblje 2006.do 2015.koji je ostao neispunjen kao u najmanju ruku preambiciozan. treba uzeti u obzir i to da je u međuvremenu Hrvatska pristupila NATO-u i ušla u EU, da je gospodarska kriza značajno utjecala na proračun, a i da je globalna sigurnost odnosno nesigurnost uzela maha. Ovaj DPR temelji se na dva ključna zakona, to su zasigurno Zakon o obrani i Zakon o službi u Oružanim snagama RH. predložen je temeljem duboke i opsežne analize i javne rasprave, uvažavajući naravno proračunske restrikcije. Stoga se može reći da doista stoji na realnim temeljima. Za realizaciju ovog plana u sljedećih 10 godina bit će potrebno izdvojiti 48 milijardi kuna što nije nedostižno. Cilj je do 2017.zadržati postojeću razinu obrambeno planiranje i proračun te čemu je pretpostavka oporavak gospodarstva i rast BDP-a, planirati realan porast obrambenog proračuna, prije svega zaustaviti višegodišnji kontinuirani pad izdvajanja za obranu. Oružane snage RH razvijale bi se pojednostavljeno rečeno kroz tri grane odnosno kroz tri zadaće, a to su prvo obrana vlastitog teritorija, drugo, zaštita međunarodne sigurnosti i naravno treće ne manje važno, pomoć civilnom stanovništvu. DPR na kraju ovog razdoblja predviđa manji broj ljudi negdje do 15 tisuća djelatnika, a na kraju ove godine brojka je bila oko 18.800, ali cilj je da budu bolje obučeni, opremljeni i sposobni izvršavati određene utvrđene misije i zadaće. Struktura bi bila 1:3 do 1:5 u omjeru časnici prema vojnici. U plan je uključena i nova kategorija osoblja, to su vojni specijalisti. To su osobe koje posjeduju specijalizirana znanja i vještine potrebne za obnašanje vojnih dužnosti u rodovima borbene potpore, službama i strukturama. Moraju zadovoljavati opće uvjete za prijam u djelatnu vojnu službu nakon izobrazbe te se osobe mogu primiti u djelatnu vojnu službu, dodjeljuje im se čin skupnika vojnog specijalista ili poručnika odnosno poručnika korvete vojnog specijalista. Prvi puta nakon Domovinskog rata planira se ustrojavanje pričuvnog sastava. Nacrtom prijedloga DPR-a do 31.12.2017.godine predviđa se formiranje pričuvnih snaga i to ugovorne pričuve oko tisuću pripadnika i mobilizacijske pričuve, razvrstani koji su odslužili vojni rok i oni nerazvrstani. Sve ukupno do 20 tisuća pripadnika bit će raspoređeno u pričuvne postrojbe postrojbe oružanih snaga s pripadajućim naoružanjem i opremom. Obuka pričuvnih postrojbi provodit će se po istim standardima kao i obuka profesionalnog sastava koristeći istu doktrinu i proces obuke, a razlikovat će se samo u različitim stupnjevima spremnosti za provedbu zadaće. Ugovorni i razvrstani pričuvnici tijekom osposobljavanja i obnašanja dužnosti bit će ocjenjivati te će se moći i promicati. Ugovorna pričuva obuhvaćati će ustrojbena mjesta za specifične vojno-stručne specijalnosti, prijeko potrebno za provedbu operacija koje zbog određenih razloga nisu pogodne za popunjavanje djelatnog sastava Oružanih snaga kao npr. visokospecijalizirano medicinsko osoblje. Republika Hrvatska razvijat će sposobnosti za održivost sudjelovanja u operacijama izvan zemlje unutar NATO-a i Europske unije s najviše 1000 pripadnika Oružanih snaga. U okviru obrambenog proračuna planirati će se potrebna financijska sredstva za sudjelovanje u operacijama do 200 pripadnika Oružanih snaga dok će se financiranje eventualnog angažmana iznad toga osiguravati izvan proračuna. Dakle jedan od najvažnijih ciljeva je sposobna vojska a zato je presudno i vojno obrazovanje. Ono bi trebalo doživjeti transformaciju kroz 3 faze. Prva je već počela u ovoj školskoj godini, to je uspostava preddiplomskih sveučilišnih studija i programa u okviru Hrvatskog vojnog učilišta. Dakle to su programi vojno inženjerstvo i vojno vođenje i upravljanje. Znači ta prva faza obuhvaćala bi nadalje i vojnu nautiku i vojno brodostrojarstvo i kasnije vojno zrakoplovno inženjerstvo. Druga faza bi započela 2018. uspostavom studijskih programa programa diplomske i poslijediplomske razine i naravno treća sveučilišna faza 2020. institucionalizirati visoko obrazovanje za potrebe obrane na Hrvatsko vojnom učilištu. Ulaganje u ljude, njihovo obrazovanje, cjelovitu skrb za poboljšanje radnih i životnih uvjeta pretpostavka je za oživotvorenje vizije razvoja Oružanih snaga. Vojnu profesiju valja izgrađivati u skladu sa načelima visoke profesionalnosti, stručnosti i socijalne odgovornosti pa stoga obrazovanje za potrebe Oružanih snaga odnosno obrambenog resora te znanstvena djelatnost u tom kontekstu predstavljaju ključna područja ovog DPR-a. Uz ljudstvo, važna je i oprema i modernizacija, kao što je i ministar rekao npr. zbog ukrajinske krize sve je teže održavati postojeće i prevelike i prespore helikoptere pa se planira njihova zamjena za američke tamo tamo negdje 2024 godine. I zbog toga bi se za opremanje i izgradnju uz 12% u 2014. valjalo dići na 21% u 2024. Za ovaj DPR jako su važni kontrolni mehanizmi, odnosno upravljački procesi. Prije svega on je u rukama ovog Hrvatskog sabora koji će redovito pratiti provedbu kroz Godišnje izvješće o obrani. Revidirati će se svake 3. godine. U slučaju značajnijih izmjena u strateškim i sigurnosnom okružju u odvijanju društvenih i političkih procesa i na kraju krajeva testirati će se svake godine na obrambenom proračunu. Bez obzira na krizu, prioriteti su jasni, obrana je važna a Oružanim snagama u razvijenoj demokraciji pripada istaknuta pozicija i ugled. Takvom statusu pridonosi očuvanje profesionalizma uz visoku osposobljenost, definirani unutrašnji odnosi i opremljenost. Sve to podrazumijeva ova dugoročni plan razvoja te tome značajno pridonosi. Klub SDP-a podržava Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske od 2015. do 2024. Hvala lijepa. **Batinić, Milorad rada)** Pa uvažena kolegice vi ste spomenuli jedan segment koji se provlači kroz ovaj prijedlog dugoročnog plana a odnosi se na obrazovanje odnosno kako se ovdje navodi cjeloživotno obrazovanje. S obzirom da su trenutno pripadnici Hrvatske vojske limitirani na tzv. 2+1 ugovora, postavlja se pitanje na koji način uopće realizirati cjeloživotno obrazovanje kada znate da recimo sa 37 godina ljudi dolaze u situaciju da jednostavno ne mogu produžiti daljnje ugovore ako nisu napredovali a normalno je da ne mogu svi napredovati. Prema tome, meni je taj recimo segment upitan. S druge strane imamo situaciju da ovdje stoji da se reći nekim kontinuitetom sa smanjenjem broja pripadnika Hrvatske vojske. Sada neću ići sa onim da je Hrvatska vojska imala nekakav, ne nekakav, imala je pobjednički mentalitet i ona je pobjednička vojska. Da li i danas možemo računati sa takvim mentalitetom uz ovakve detalje koji definitivno opterećuju i one koji jesu u tom sustavu a sigurno da im to znači puno po pitanju sigurnosti. Spomenuli ste nabavu nove tehnike i moram priznati da ja ovdje nisam nigdje iščitao ono kako im izlazi vijek trajanja, nigdje nisam iščitao koja su to sredstva odnosno odakle će se ta sredstva pribavljati. Ne mora to biti decidirano navedeno ali moralo bi biti barem naznačeno na što se planira. Zbog čega to govorim? Isto zbog čega sam prije par dana kada smo govorili o misijama upozoravao da ne vidim dovoljno uključenost naše industrije, našeg gospodarstva, naše privrede u tome svemu. mislim da je ovo upravo pravi način da se kroz to uključi i naša privreda. Hvala. **Batinić, (SDP)** Uvaženi kolega, ja bih se samo osvrnula na vašu repliku vezanu uz cjeloživotno obrazovanje. Ja naime nisam u svome izlaganju govorila o cjeloživotnom nego o formalnom vojnom obrazovanju. Naravno da je cjeloživotno obrazovanje nastavak svakog formalnog obrazovanja i da o njemu valja govoriti tu vas u potpunosti podržavam. Međutim, ono što je naglasak ovog dugoročnog plana jest formalno vojno obrazovanje i ono je dostatno razrađeno u ove tri etape o kojima smo govorili kao takvog ga u ovakvom planu valja i podržati. Hvala. Hvala. Za riječ se javio ministar Kotromanović. Izvolite ministre. Za govornicu vas molim. drugačije je ovo što vi govorite. Imamo naravno imamo 2+1 ugovor za vojnike, mi smo to uveli treći ugovor koji nije bio prije da bi ljudi mogli doseći do te 20 godina rekao bih radnog staža da bi mogli kasnije, oni su prestari nakon toga za vojsku, da bi mogli kasnije ostvarit neku drugu karijeru. Znači od tih ljudi ako netko ima visoku, završi visoku stručnu spremu tijekom recimo 20-godišnjeg služenja u Oružanim snagama mi ćemo ga rado i mi ih uzimamo svake godine najmanje 10-ak za potrebe naše da bi mogli raditi karijeru časnika. njima dajemo šansu, mi ih pozivamo, dajemo šansu ako to oni mogu napraviti i ostvariti. Mi smo imali sada zadnje prijeme vojnika, primili smo dosta ljudi sa visokom stručnom spremom na dobrovoljno služenje vojnog roka, primili smo i Oružane snage i sigurno ćemo im omogućiti da se kandidiraju za časnike. Znači sustav školovanja …, vojno školstvo je potpuno odvojeno od ovog. Postoje kadeti, mi smo po prvi puta pisali sada 100 kadeta, jak je bio interes, preko 1100 ljudi tih mladih ljudi se prijavilo za služenje, za školovanje na vojnoj akademiji i mi smo na to baš ponosni. Sad ono što radimo, razvijamo također sustav školovanja u Splitu sa Pomorskim fakultetom za Mornaricu i to će bit na engleskom jeziku. Što se tiče Zakona o javnoj nabavi, gdje kupovati sredstva, znači postoji Zakon o javnoj nabavi, određena sva sredstva koja možemo kupiti u Hrvatskoj ovdje, znači sve što možemo kupit u Hrvatskoj je tu. Naš je interes, to sam vam rekao, ne znam jeste to slušali, da smo sve učinili da obalne ophodne brodove gradimo u Hrvatskoj. Bilo je preko 670 upita od Australije recimo do Estonije o tome da bi oni gradili jer je to javni tender, Zakon o javnoj nabavi je takav da moramo objaviti u Narodnim novinama, moramo objaviti u e-oglasniku, ali mi smo učinili sve da našu domaću vojnu industriju promoviramo i da je jačamo. Prošle godine ću vam reći samo da je naša domaća industrija izvezla preko milijardu i 250 milijuna kuna uz pomoć i našu, Ministarstva obrane zato što mi idemo i u krizna područja da bi lobirali i da bi pokušali otvoriti bilo koje radno mjesto tamo gdje možemo pomoći na bilo koji način. Znači naš je interes i to smo jasno naznačili u dugoročnom planu razvoja da se želimo osloniti maksimalno na domaću industriju koliko to god možemo. Hvala puno. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala ministre. Imamo jednu repliku, Mladen Novak. Izvolite. Hvala lijepo. Pa ministre vi ste govorili sad o kadrovima, odnosno s njim ste počeli pa ću se i ja nadovezat na to. Što se tiče kadrova, kad netko ostvari dva ugovora i sad je pred ovim trećim dodatnim ugovorom, ukoliko zbog svojih nekih privatnih razloga nije bio u prilici završavat nekakvo dodatno školovanje. S druge strane, sustav napredovanja unutar HV-a vam je poprilično opterećen nekim ajmo reći odnosima i nisam ja, ne morate slušat mene, slušajte, pročitajte one portale koji se s tim bave, pročitajte na forumima ljude koji jesu u sustavu što kažu na koji način se jedino može napredovati i da je to poprilično da ne kažem dvojbeno. Što ostaje tim ljudima kad dođu do 37. godine života, otprilike 37. godine života i kad jednostavno nisu napredovali kroz sustav, ne mogu jednostavno oni su nigdje, nemaju mogućnost daljnjeg produljenja ugovora, ne mogu napredovati. Što se tiče ovog uključenja domaće privrede i ovog vašeg pozivanja na sustav javnih natječaja, ali tu postoji praksa u svijetu, nećemo biti ni prvi ni zadnji da se kod sklapanja ugovora uvjetuje servisiranje ovdje, obuka naših kadrova na tome da se dijelovi, dijelovi, rezervni dijelovi, logistika, … puno stvari se tu da ugradit naših i to nećemo bit ni prvi ni zadnji koji nešto obavezuju sa svojim sudjelovanjem, učešćem naše privrede, našeg gospodarstva u tome. To je uobičajena praksa u svijetu, ne vidim zbog čega bi mi, na kraju krajeva sad ste ove haubice zadnje što ste nabavili ne znam da li je to u tome, ali bila je prilika za iskoristiti to. Ministre nećete odgovorit? Dobro. Nastavljamo sa raspravom po klubovima. U ime kluba HNS-a Marijan Škvarić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Sabora. Poštovani ministre sa suradnikom, kolegice i kolege zastupnici. Kada govorimo o Oružanim snagama moramo ipak naglasiti da temeljem Ustava Republike Hrvatske su određene uloge koje se prepoznaju u tri misije za Oružane snage i to obrana Republike Hrvatske i saveznika, doprinos međunarodnoj sigurnosti i potpora civilnim institucijama. Kada govorimo o obrani teritorijalne cjelovitosti, suvereniteta i neovisnosti te obrana saveznika, primarna je misija Oružanih snaga Republike Hrvatske u okviru ove misije Oružane snage moraju biti spremne odvratiti, zaustaviti i odbaciti samostalno i uz pomoć saveznika oružanu agresiju na Republiku Hrvatsku, pridonositi obrani saveznika u operacijama u skladu sa člankom 5. Sjevernoatlantskog ugovora te štititi suverenitet Republike Hrvatske na kopnu, moru i u zračnom prostoru. Kada govorimo o toj obrani teritorijalne cjelovitosti, posebno ponosni možemo biti da zaista iskustva smo sticali u Domovinskom ratu. Doprinos međunarodnoj sigurnosti misija je Oružanih snaga kroz koju one daju svoj doprinos

Tu također možemo reći da itekako odgovorna smo članica Europske unije i NATO pakta, a to je potvrđeno i također naša kvaliteta i vrijednost u mnogim misijama u kojima sudjelujemo. treći dio i ne manje važan, a to je potpora civilnim institucijama, misija je kojom Oružane snage pružaju potporu civilnim institucijama i stanovništvima u procesu upravljanja krizama i suočavanju različitih vrstama rizika i prijetnje koje nisu klasične vojne prirode, ostvaruju se potporom Policiji i drugim državnim tijelima, potporom u zaštiti i spašavanju te potporom civilnom društvu. Tu također sa zadovoljstvom možemo istaknuti istaknutu ulogu naših Oružanih snaga u ovim katastrofama koje se tiče ne samo u poplavama, ali i ono potpora civilnim društvima gdje Oružane snage itekako kvalitetno sudjeluju u suradnji sa lokalnim, regionalnim samoupravama na uređenju određenih infrastrukturnih radova na njihovom području. A kada govorimo i o Oružanim snagama možemo istaknuti da one nisu samo instrument za provedbu misija i zadaća već ujedno jedan od ključnih elemenata, te pokazatelj identiteta kako države, tako i cijelog našeg društva stasali u Domovinskom ratu sa visokim društvenim ugledom temeljen na uspješno obavljenoj povijesnoj važnoj misiji obrane i oslobađanja zemlje u načelu sa osiguranjem odgovarajućih resursa i u buduće činiti jedan od temeljnih oslonaca sigurnosti, stabilnosti i razvoja našega društva. Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga za razdoblje od 2015. do 2024. godine drugi je dugoročni plan koji donosimo. DPR se izrađuje temeljem Zakona o obrani i prijedlog DPR se oslanja na analitički proces koji je proveden prošle godine u okviru strateškog pregleda obrane kojeg je Vlada usvojila u srpnju 2013. godine, a njime se operacionaliziraju koncepcijska opredjeljenja i potrebe za transformacijom obrambenih sposobnosti utvrđenih strateškim pregledom obrane. Ono što je najvažnije istaknuti jest da je DPR središnji dokument u obrambenom planiranju koji usmjerava razvoja Oružanih snaga RH u sljedećih 10 godina, to je u ovom slučaju što smo napomenuli od 2015. do 2024. godine. U dokumentu se iskazuje dugoročna projekcija razvoja potrebnih vojnih sposobnosti i definiraju se resursi za realizaciju razvoja potrebnih sposobnosti. U uvjetima proračunskih restrikcija izrada ovog dokumenta bio je siguran sam poseban izazov. Ali treba osigurati s jedne strane razvoj sposobnosti koje će omogućiti ispunjenje ustavne uloge Oružanih snaga, a sa druge strane treba voditi računa o financijskim mogućnostima i ukupnom društvenom okruženju. Dokument je koncipiran u 13 poglavlja. Osim uvoda imamo i razine ambicije, vizije razvoja, razvoj sposobnosti, organizacija i struktura Oružanih snaga, razvoj ljudskih potencijala, obrazovanje i znanost, obuka i doktrina, opremanje, modernizacija, objekti, infrastruktura, logistički sustav, financijski resursi i upravljački upravljački procesi. U odnosu na dokument iz 2006. godine struktura je u nekom vidu izmijenjena. Dodani su novi elementi dokumenta poput razine ambicije, te su značajnije naglašena i obrađena ona područja koja su se slijedom iskustva iz prethodnog dokumenta pokazala kao kritično važna poput poglavlja Upravljački procesi. Od ovih poglavlja ja bih posebno napomenuo nekoliko. Prije svega vjerujem da je jedan od najbitnijih naglasaka ovog dokumenta, a to je razvoj ljudskih potencijala i obuka. U tom dijelu su definirani ciljevi, a to su dostizanje ciljeva većine osoblja, dostizanje odgovarajuće strukture osoblja i naravno unapređenje procesa upravljanja osobljem. ovom trenutku imamo djelatne vojne osobe koje planiramo do 2017. godine 14380 i državni službenici i namještenici sa Planom 620. Ukupno 15 članova, sastava Oružanih snaga. Naravno novina je da i radi popune djelatnog sastava razvrstane pričuve godišnje će se na dragovoljnom vojnom osposobljavanju biti do do 2000 ročnika i to u prvom dijelu planskog razdoblja, a zatim će se taj broj prema potrebama radi osiguranja popune djelatnog sustava i …/Govornik se cilju osiguranja popune djelatnog sastava časnicima školovat će se još ukupno do 400 kadeta na studentskim programima Hrvatskog vojnog učilišta. Djelatni sastav Oružanih snaga će tvoriti osnovicu za narastanje snaga, a pričuvni sastav činit će ugovorna i mobilizacijska pričuva. Ono što je također bitno za razvoj ljudskih potencijala, a to je da itekako trebamo dalje nastaviti ulaganje u vojno obrazovanje i znanost, a to se temelji prema ovom dokumentu uspostavom preddiplomskih, sveučilišnih programa u okviru Hrvatskog vojnog učilišta. Također uspostava studijskih programa diplomske i poslije diplome razine i također uključenje cijelog visokog obrazovanja za potrebe obrane. I da, tu je dobro rečeno da cijelo to visoko obrazovanje treba biti itekako u interakciji sa gospodarstvom tako da nove vrijednosti znanja, obrazovanje koje imamo ugradimo kako u obranu, a tako i stjecanje novih resursa, a u konačnosti i stjecanje i poboljšanje financijskih snaga. Drugu razinu ovoga dugoročnog plana razvoja napomenuo bih kao glavni projekt opremanja i modernizacija. Ovdje smo rekli u uvodnom uvodu i ministar je sam naglasio da zaista tu itekako vodimo računa. Kad govorimo o hrvatskoj kopnenoj vojsci prije svega se definira dovršetak projekta borbenog oklopnog vozila, …/Govornik se ne razumije./… sustava, revizija i modernizacija tenkova, novi prijenosni protuoklopni sustav, opremanje prijenosnim i protu zrakoplovnim sustavom, inženjerskih sredstva, sredstva za modernizaciju borbenog vozila pješaštva. Kad govorim o ratnoj mornarici također govorimo oko ulaganja za nabavke i opremanje obalnih oklopnih brodova. Također i modernizaciju radarskog sustava, produženje životnog vijeka protu brodskog raketnog sustava, lovci mina, autonomna podvodna vozila, opremanje novih protu brodskim raketama i opremanje višenamjenskim oklopnim brodovima. Kad govorim o hrvatskom ratnom zrakoplovstvu i …/Govornik se ne razumije./… doprinosi, odnosno ne definira pitanje da nam itekako treba dugoročno rješenje za zaštitu zračnog prostora i to nabavkom kako novih sustava zrakoplova tako i helikoptera, protupožarnih zrakoplova. Također zrakoplove za taktički zaštitni prijevoz i padobransku obuku i naravno također i nadogradnja i modernizacija radarskog sustava. Uz glavni projekt opremanje i moramo voditi računa i komunikacijsko informacijskim sustavima koji govore o ulaganju stacionarnom mrežnom sustavu i razmještenim mrežnim sustavima. Kad govorimo o zajedništvu za potpore govorimo o opremanju nebojnim vozilima. Također sredstva za boravak, sredstva za pročišćavanje vode i …/Govornik se ne razumije./… skladišta. I ono što bih posebno napomenuo oko racionalizacije, a to je … broj objekata uz korištenje samo perspektivnih nekretnina. U ovom dugoročnom planu je definirano da se planira 25 objekata predviđeno za napuštanje, a definira se da pri izgradnji, adaptaciji i rekonstrukciji objekata na lokacijama koje su predviđene za … razmještaj Oružanih snaga uglavnom će se slijediti načelo da će se glavne vojarne koje nemaju kapacitet razvoja za više od 2000 osoblja i nemaju više … ili objekte za obuku smatrati neperspektivnim. Ono što bih posebno tu htio naglasiti da … kod izgradnje objekata su vojarne u Petrinji, Plesu, Zemuniku, Kninu, Karlovcu, Puli ali ono što se vidi da u biti nema nijednog objekta koji su sa sjevera Hrvatske. Znači, nema iz Međimurske županije, varaždinske, koprivničko-križevačke a niti krapinsko-zagorske. I da, dobro je rečeno da sredstva koja su ostvarena ili koja će biti ostvarena prodajom neperspektivnih i privremenih perspektivnih nekretnina da će se ulagati u daljnju modernizaciju i infrastrukturu Ministarstva obrane. Tu bih ipak rekao jedan prijedlog, ono što sam rekao da neperspektivne i privremeno perspektivne nekretnine sa tog sjevera Hrvatske bi se trebale darovati jedinicama lokalne a i regionalne samouprave jer i većinom su taj dio sjevera Hrvatske uskraćene oko ulaganja u modernizaciju i također oko prije svega ulaganja u ljudske resurse. Evo, ljudi sa tog područja autobusima dnevno putuju prema istoku naše zemlje, do Zagreba, a i na jug. Tako da itekako bi se trebalo još voditi računa o tom dijelu, a naravno i dobro je spomenuto da jedan od načina financiranja i projekata izgradnje i modernizacije infrastrukture će se moći koristiti iz fondova EU. Ono Ono što isto bih htio napomenuti, a to je financijski okvir. Pretpostavke za ostvarenje ovog dugoročnog plana razvoja uvijek ovise o financijama ne samo o dobroj volji i znanju. A pretpostavke su sljedeće, će biti potrebno zaustaviti pad obrambenog proračuna i zadržavanje na razini iz 2014. godine, osiguravati postupni realni rast do 2018. godine, naravno jačanje nastojanja za za dostizanje NATO smjernica a to je 2% BDP-a i 10 godina je potrebno izdvajati najmanje 48 milijardi kuna za obranu. U strukturi financijskog okvira ipak bih spomenuo da moramo voditi računa na početku da su nam ljudski resursi ipak najznačajniji. Tako da je dobro da iznos za povećanje plaće se planira u ovih 10 godina da barem čini 5% ukupnog izdvajanja za obranu. Mislim da moramo voditi računa o ljudima i mislim da je to minimalno što u ovom dijelu smo si postavili kao cilj i da ga realno i ostvarimo. Naravno bitno je i to da će Hrvatski sabor redovito pratiti provedbu ovog dugoročnog plana razvoja i temeljem izvješća o obrani i taj prijedlog obrambenog proračuna. I naravno treba se ovaj dugoročni plan razvoja revidirati svake treće godine vezano uz značajne izmjene u strateškim i sigurnosnim okruženjima koje smo u dijelu globalnih procesa. I na kraju zaista klub HNS-a će podržati dugoročni plan razvoja Oružanih snaga uz zaista da velim da nije to samo temeljem Ustava RH … određene uloge našeg ministarstva nego i temeljem Oružanih snaga koje su stasale u Domovinskom ratu.

krivo čuo jer baš smo komentirali da dosta vas loše ovdje čujemo. Ako ste rekli nitko ne spori potrebu ulaganja u nove zrakoplove, tako smo mi barem ovdje razumjeli, nitko ne spori potrebu ulaganja u nove zrakoplove. Ja moram priznati da ja to nisam nigdje našao u ovom dokumentu, u tom kontekstu da će biti neosporno ulaganje u nove zrakoplove nego sam našao verziju da se razmatra koja opcija od mogućih će biti jednog dana prihvaćena kao takva. S druge strane nisam nigdje našao ni nekakvu analitiku koliko bi nas koliko bi nas koji oblik koštao. Jake snage zračne od 4 aviona ili 8 aviona ja pretpostavljam da nisu baš nešto što je optimalno i još onda kad uzmemo sustav održavanja toga svega onda ne vjerujem da to netko smatra kao potrebom, neospornom potrebom ulaganja. A s druge strane voljeli bi znati i s obzirom da je ovo prijedlog dugoročnog plana razvoja Oružanih snaga RH mislim da je trebalo u ovom materijalu biti barem naznačeno što se sugerira, što se preferira kao konačno ili ajmo reći neko dugoročnije rješenje. Hvala. Hvala. Odgovor, kolega Škvarić. **Škvarić, Marijan (HNS)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Sabora. Pa evo uvaženi kolega je rekao sam to u tom dijelu jer budimo realni pa bilo je određenih sporova i mišljenja. Da smo bili baš tako jednoznačni onda ne bi došli u trenutak da ove godine raspravljamo o tome a znamo da 2024. godine mi moramo imati riješen taj sustav. Mi već za 2 godine moramo izdvojiti ta sredstva i donijeti rješenje koje je najoptimalnije. Od vrsta aviona, tipova i drugih sustava koji su potrebni RH. I zaista nitko ne sumnja, a to je dobro ugrađeno u ovaj dugoročni plan razvoja, da su nama zračne snage itekako potrebite. i dio obrambenih struktura također i rješenje za sigurnost RH i zračnog prostora nego je to i dio strukture. Ja mislim da i uz avione je i najveći doticaj visoke tehnologije, broja zapošljavanja, generiramo rast i u tom dijelu. Tako da je itekako dobro da u dugoročnom planu razvoja je i to definirano, a na nama je, imamo veoma kratko vrijeme da donesemo i konačnu odluku o tome. Ja mislim najveći bit je i financija. Zahvaljujem. U ime kluba HDSSB-a Dražen Đurović. Izvolite. Evo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine ministre, zastupnice i zastupnici pa danas na Odboru za obranu ja sam u ime, kao predstavnik svoje stranke u Odboru za obranu glasovao za ovaj prijedlog i također i naš klub HDSSB-a će biti za ovaj prijedlog dugoročnog plana i razvoja oružanih snaga za razdoblje 2015. do 2024. Netko je maloprije spomenuo kako će uskoro biti 25 godina samostalnosti Hrvatske države. Zapravo neće biti 25 godina samostalnosti, već će biti 25 godina Hrvatske države, države koja nije bilo praktički 900 godina prije toga i države koja je početkom 90.-tih godina izrasla i nastala upravo na i zahvaljujući pa gotovo jedino hrvatskoj vojsci, danas Hrvatskim oružanim snagama. Možda danas sa ove točke koja je povijesno zapravo vrlo kratka i te razdaljine koja je vrlo malena i mi nekad ovako poneseni nekim drugim temama ili zaokupljeni drugim temama i zaboravljamo i skrećemo s uma važnost i ulogu koju je hrvatska vojska, odnosno koju su Hrvatske oružane snage uopće odigrale i važnost koju su imali u procesu stvaranja Hrvatske države. I dobro je da se kad je riječ posebice o strateškim dokumentima koji definiraju što će se sa Oružanim snagama RH događat u idućih 10 godina da imamo na umu da ipak Hrvatske države bez tih Oružanih snaga zasigurno bilo ne bi, ma kakva bila politika, ma kakav bio Sabor, da nismo uspjeli stvoriti tu vojsku i te Oružane snage, i da te Oružane snage nisu tu državu u tim vremenima uspjele obraniti i osloboditi države bilo ne bi, pa ni nas na ovaj način danas ovdje okupljenih. S te točke gledano i s tog aspekta gledano naravno da Oružane snage danas 2014. godine izgledaju sitne, malene, onako dosta slabe, profesionalizirane, ali u priličnoj mjeri minorizirane ili umanjene ajde da ne kažem minorizirane, ne društveno minorizirane nego umanjene, umanjene do te mjere da je plan znači u slijedećih desetak godina da se ona svedu na 15 tisuća profesionalnih vojnika, tisuća pripadnika, da imaju 48 tenkova, tih 12 samohotki. Sjećamo se još prije nekoliko godina ili prije desetak godina kad smo imali, koliko smo imali 100 tisuća ročnika, 80 tisuća ročnika, danas ih više nemamo, danas razgovaramo o tome da ćemo imati 1000 ugovornih pričuvnika, nemamo više služenja vojnog roka, imamo dragovoljno služenje kroz te ugovorne pričuvnike, izgubio se je sustav vojne evidencije, pokušat će se barem u određenoj mjeri u slijedećem desetljeću kompenzirati kroz razvrstanu pričuvu u koju će biti okupljeni oni koji su prošli različite oblike vojne obuke dok će svi ostali zapravo biti nekakva nerazvrstana pričuva. Da li je to dobar put, da u trenucima ugroze do kojih će doći prije ili kasnije neovisno s koje strane, nitko neće za nas ginut niti će se ijedna vojska za nas borit ponovno, nit će se ponovno moći boriti i u prvom redu Hrvatsku branit jedino Hrvatske oružane snage. No, u svijetlu tih realnosti u svakom slučaju mi podupiremo što je ovaj dugoročni plan razvoja oružanih snaga predviđa zadržavanje sva tri roda hrvatske vojske, što predviđa zadržavanje letačkih sposobnosti i u svakom slučaju politička odluka za koju očekujemo i nadamo se da bi trebala doći u mandatu ove Vlade o obnovi Hrvatskog ratnog zrakoplovstva imat će našu potporu. Na Odboru za obranu sam spomenuo dva sustava, možda nije bilo dovoljno vremena da se na njih osvrnem za koje mislim da su važni u kontekstu i ovakve vojske, posebno ovakve vojske a to su sustavi logistike i sustavi upravljanja osobljem. Da se vratim prvo sustavu upravljanja osobljem, mi smo imali puno loših primjera, pa i vi ministre iz svoje povijesti životne i vojne znate kako je išao i kako je funkcionirao sustav upravljanja osobljem u Oružanim snagama Republike Hrvatske? Da li je on bio netransparentan prema van, da li je on bio transparentan u sebi unutra, da li su u tom sustavu i u dovoljnoj mjeri ljudi zaista mogli razvijati svoje sposobnosti, svoje karijere i svoja radna mjesta temeljem svojih zasluga, sposobnosti, kvaliteta neovisno o tome gdje žive, odakle su, s kim su u rodu, iz kojeg su zavičaja, da o tome mogu imati kvalitetnu informaciju i da taj sustav jednostavno funkcionira. Ja se nadam da se je taj sustav popravio iz onih vremena kad ste vi bili u vojski ili kad sam ja bio u vojsci iako imam i nekih informacija da se taj sustav kad je riječ o upravljanju osobljem nije u dovoljnoj mjeri još uvijek profesionalizirao i još uvijek ima dovoljno i svakako previše raznih imputa zapravo koji koji zapravo vode ka određenim nedosljednim poštivanjima striktno definiranih pravila razvoja svakog vojnika u oružanim snagama ili žena vojnika. Prema tome, volio bih zapravo da se taj sustav dalje ako je moguće, da se na njega u godinama koje dolaze više baci zapravo težište samo da se on do te mjere i što je moguće više profesionalizira, da zaista se minimaliziraju što je moguće više, a puno više nego danas, sve moguće razne druge spone koje su zapravo krojile profesionalne sudbine i vojnika i dočasnika i časnika u Oružanim snagama. Kad je riječ o sustavu logistike, taj sustav logistike, neću se, evo zbog svoje struke, uopće osvrtati na sustav zdravstva, ali sustav logistike je važan za svaku vojsku i nama se danas događa u funkcioniranju Oružanih snaga u svakodnevnom radu i životu oružanih snaga puno tih logističkih, sitnih problema, nefunkcionalnosti, neuspjeha zapravo da se određene vrlo jednostavne zadaće odrade i kao što sam rekao, naši projekti velikih iznosa uspijevaju, ali mnogi projekti malih iznosa ne uspijevaju. Vojna vozila i dalje imaju problema što moraju plaćati cestarinu, a često nema novaca. Pa zašto vozila HV uopće plaćaju cestarinu u RH? Pa jesu li to Hrvatske ceste? O tome se već i prije pričalo i spominjalo, ali zar zaista u ovoj državi vojska, policija i hitna ne bi mogle prolaziti Hrvatskim autocestama zato što imaju tablice vojske, policije i hitne pomoći? Ali vojska ne može. Pa onda nema Pa onda nema novaca, pa onda se voze okolnim cestama pa onda zapne 500 čizama, 100 opasača, zapnu kape, zapnu materijali, to nije izravno vaša ni odgovornost ni problem, ali posredno je svakako. I zato bih volio kad bi se izvan ovog širokog konteksta zapravo bavili i samim sadržajem. Ili kad ljudi čekaju na određen papir, ne znam, prijavu na zdravstveno osiguranje tjednima, vojnik čeka jer sustav sporo funkcionira. Tako je bilo i prije 10 godina, nažalost, tako je i danas. U samom načinu funkcioniranja ili kad netko pošalje neki zahtjev prema MORH-u pa mjesecima to traje, dokle se ne dobije nekakav pismeni odgovor jer je put postupka dokumentacije kroz, prvo kroz Oružane snage, onda kroz MORH vrlo, vrlo spor. Nešto je ministar o tome govorio, ja pretpostavljam da će se i nastaviti. Također sam još jednu stvar htio spomenuti. Mi smo imali pojavu kad je bio veliki val smanjenja broja pripadnika Oružanih snaga da su zbog toga što su proglašene nesposobne za vojnu službu, za djelatnu vojnu službu, deseci tisuća pripadnika oružanih snaga postali umirovljenici, deseci tisuća, ne znam točno koliki je broj, ali radi se o desecima tisuća. Ti ljudi dok su bili pripadnici, oni nisu postali posve nesposobni. Dakle, oni su bili nesposobni za djelatnu vojnu službu, prema pravilniku, zapravo se radi o pravilu ili o manje-više zdravim radno sposobnim ljudima koji su jednostavno bili neperspektivni u procesu smanjivanja Oružanih snaga, dobili smo desetke tisuća tih ljudi sa relativno malim mirovinama. S druge pak strane, dok su bili u djelatnoj vojnoj službi, imali su cijeli niz ograničenja. Bonificiran radni staž kao olakotna okolnost koji je manje-više uz najveći broj pripadnika ukinut, nisu se smjeli sindikalno organizirati. Za razliku od pripadnika mnogih vojski, nisu smjeli i ništa dodatno zaraditi. Dakle, kao što u SAD-u vojnik može može raditi kao zaštitar popodne ili može nešto dodatno prihodovati, Hrvatski vojnik ne može u ni jednom obliku, dakle on je osuđen samo na plaću. Vojna služba uključuje spremnost i tjelesnu spremnost i to u cijelosti. U SAD-u vojnik kad nije više tjelesno spreman i kad ne ispunjava kriterije tjelesne spremnosti, on završava vojnu službu. U Hrvatskoj završava u mirovini, u jednoj maloj mirovini, ali mirovini uz koju ne smije raditi. Zašto? Mirovina je mala, on je radno sposoban, ali ne smije dodatno zaraditi i dodatno zarađivati

Ha, povremene …. Naravno da je to potpuno nekonkurentno na tržištu rada. Dakle, govorim o onim realnostima koje su se nama događale, sa nekoliko desetaka tisuća ljudi za koje bi možda bili sretni, niste ih vi otpuštali, da je netko razmišljao pa išao vidjeti kako to rade u SAD-u, kako to rade u UK-u, kako to rade u Francuskoj, a ne izmišljati Hrvatski model koji je zapravo bio društveno najmanje koristan ili najviše ukupno zapravo donio štete ovom hrvatskom društvu. Ali nažalost tako je kako je. Također kad sam bio u SAD-u prije određen broj godina u njihovoj vojsci, pita jedan stari vojnik, kaže, imate li vi ročnu vojsku, mi smo je tada imali, ja kažem imamo, kaže blago vama, ja se sjećam vremena kad smo je i mi imali. A kaže, trčite li vi u čizmama? Ja reko', trčimo, mi smo tada trčali u čizmama, kaže on, pa vi ste prava vojska, a gle mi trčimo u tenisicama. Mi danas više nemamo ni čizme, naši vojnici, oni imaju neku drugu obuću. Dakle, što hoću reći? Čuvajmo vojsku, sačuvajmo vojsku, vojska je bila i ostala ona snaga onog društva koja je ovu državu stvorila. I možda će je trebati dogodine, … ili za 5 godina ili za 20 godina ponovo braniti i nemojmo tako olako bagatelizirati kao što bagateliziramo stvari i kada jedanput do te mjere rastavimo nećemo je više tako lako sastavljati jer smo je devedesetih godina sastavljali iz one baze koju smo već imali pripravljenu. Imali smo VES-ove imali smo specijalnosti, imali smo ljude koji su završili obuku, danas više od toga nemamo. Ajde sada ili za 10 godina pokušajte provesti mobilizaciju onih koji ne znaju ni što je vojska, oružje, ni što je puška, ni što je išta. Tko će njih mobilizirati i na koji način u slučaju potrebe? Prema tome, zalažemo se također da se razmišljanja o jačanju te pričuve i ove razvrstane i o drugim modelima. Na kraju krajeva da se još jednom vratim na SAD u SAD-u su pune reklame dođe u Nacionalnu gardu, želiš završiti fakultet platit ćemo ti fakultet. Pa tu se radi o stotinama tisuća ljudi koji su uvezani u sustav pričuvnih postrojbi u američkoj vojsci, na tome počiva njihova snaga. A tko nama dolazi iz ove dvije brigade koje nam preostaju? Ne dolazi nitko jel nema tko doći. Dakle radimo i na tome da i za ove dvije brigade koje su još ostale može doći još nekoliko tisuća onih koji će te pozicije zauzeti i braniti, a ne da nam se zaista vojska pretvori samo i ostane na ovih preostalih 15 tisuća koje imamo za planirano. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Imamo jednu repliku. Mladen Novak. Izvolite. Hvala lijepo. Pa još mi djelujete dovoljno u snazi da iza ove dvije brigade bi mogli vi i vaša ekipa nastupiti, ali nadam se da nikada to neće trebati. Javio sam se za repliku zbog vašeg početka kada ste rekli Hrvatske države ne bi bilo da nije bilo oružanih snaga, ali budimo svjesni neće biti ni oružanih snaga ako ih neće imati tko financirati odnosno ako država stvarno naše gospodarstvo doživi. Dobro hvala lijepo kolega bit ću vam zahvalan ako mi to poslije dolje kažete. Ali upravo zbog toga isto kao što i hrvatski klaster konkurentnosti obrambene industrije i Hrvatska gospodarska komora zajednica proizvođača sredstava za posebne namjene čije su primjedbe uvrštene u ovaj materijal. Isto tako iskazujem želju da se što više uključi ta naša industrija bez obzira na onaj naš razgovor koji smo imali i ja vjerujem da postoje mogućnosti na ovaj ili onaj način da se ta industrija što više uključi. Spomenuli ste i obnovu zračnih snaga, imam dojam da me kolega Škvarić krivo razumije, nisam ja rekao da sam protiv obnove zračnih snaga ali sam rekao da iz ovoga ne vidim koji je krajnji cilj odnosno na što autor ovoga sugerira. Da li ćemo mi ići sa obnovom zračnih snaga ili nećemo? Ja moramo priznati da mi iz ovoga baš nije jasno što se sugerira u kom pravcu ići po tom pitanju. Spomenuli ste neke od živućih pitanja onih svakodnevnih pitanja s kojima se susreću pripadnici oružanih snaga. Pa sjetite se nema dugo smo pričali o prijevozu kadrova kada jedni mogu ući u autobus drugi ne mogu, jedni jedu sa plavim bonovima, drugi s crvenim, treći s narančastima, to je isto problem s kojim se susreću ti pripadnici. Smo još jedna rečenica. Spomenuli ste umirovljene pripadnike koji sa malim mirovinama moraju preživljavati i nije im omogućeno da rade, nažalost to je crno tržište rada. Hvala. **Batinić, Milorad Pa ja koliko mogu iščitati barem iz onoga što možemo čuti na Odboru za obranu postoji kod većine predstavnika različitih političkih stranaka potpora tome da se zadrže letačke sposobnosti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Svakako što se mene tiče ja sam uvijek za to jer ne bi bio sretan i zadovoljan da za 10 ili 20 godina u sustavu kolektivne obrane zračni prostor RH čuvaju MIG-ovi JNA, možda bi to nekome bilo prihvatljivo. Ja to ne bih želio i puno bi više volio da hrvatski zrakoplovi da hrvatsko zrakoplovstvo bude dovoljno da može pomoći sustavu zaštite zračnog prostora i susjednih država i u tome sudjelovati. Hvala. U ime Kluba nezavisnih zastupnika Branko Vukšić. Izvolite. **Vukšić, Branko (Nezavisni)** Uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi ministre sa suradnikom. Moj govor neće biti toliko domoljubno nabijen kao što je mog uvaženog kolege niti će biti toliko uniformiran. Ja ću krenuti od oca filozofije morala, Sokrata koji je rijetko ili kažu nije nikad ništa zapisivao i uvijek je a to je moja obrana, to je Sokratova obrana odnosno Vukšićeva obrana, uvijek je provocirao pitanjima. Ja ovaj puta neću ništa tvrditi nego ću pitati sve ono što mi nije jasno. Jasan mi je prijedlog dugoročnog plana razvoja oružanih snaga ali mi nije jasna sadašnja situacija u Hrvatskoj vojsci pa ću pitati neke stvari. razgovarao sam sa nekim stručnjacima kao političar općega tipa, opće prakse i pročitao sam ono što se može pročitati od vojnih analitičara. Hrvatska vojska je kažu u gorem stanju, neki generali vaši kolege, nego što je bila '95.godine. stanje u obrambenom sustavu je loše, a najviše zbog toga što nedostaje novca. To smo već prije i replika i rasprava čuli da Hrvatskoj vojsci nedostaje novca. Od 790 ili 800 vojnih vozila, možda su neke cifre stare ali nisu prestare koje imaju oružane snage u međuvremenu su nabavljena neka nova vozila za njih 600, 700 više proizvođači ne postoje. To znači da je to prestaro. Ako se od 11 tisuća osoba kojih se javilo za dobrovoljno služenje vojnog roka zbog financijskog ograničenja, točnije siromaštva u vojsci, ako je primljeno 700 do 1000, znači dobrovoljaca vojnika stanje pokazuje da se da se trebamo zabrinuti. Da li ovaj proračun za 2015. ili oni idući proračuni ako se nastavi ova ekonomska politika a nadam se da neće, jamče poboljšanje u hrvatskim Oružanim snagama? Stanje tehnike, a čim govorimo o stanju tehnike, govorimo i o stanju sigurnosti danas jer bez tehnike nema ni sigurnosti, zahtjeva povećanje i to veliko povećanje buđetskog novca za Oružane snage a tog povećanja neće biti. Pa pitam ministra kako ćemo riješiti Ovo jest popis želja, koliko je on realan i koliko je kao što sam rekao u prvoj replici na čvrstim nogama. Recimo o spremnosti tehnike, ako je 50% oklopnih vozila u voznom stanju, ako je u voznom stanju 30% tenkova, ako je u voznom stanju 30% aviona mislim da nam je jasno u kakvom su stanju Oružane snage. Jer danas sa ovom suvremenom tehnologijom i suvremenim ratovanjem oslonite se samo na kadrove koji su uvijek bili izuzetni u hrvatskim Oružanim snagama sasvim sigurno da nije dobro. Koliko bi koštala tehnička pripravnost, može li Hrvatska uopće za 10 godina postići zadovoljavajuću tehničku spremnost? Mora postojati neki plan koliko nam dobrovoljaca u Oružanim snagama treba i koliko nam tehnike treba, što će se u kojoj godini realizirati u tih 10 godina do one 2024. godine. Ako se vraćamo u stanje '90.-tih kada ćemo postići optimalno stanje? I po vama gospodine ministre tko je kriv za to da su danas Oružane snage u tehničkom pogledu u lošem stanju? Zbog čega se ako želimo napredovati Oružane snage uvijek je štednja tretirana upravo na Oružanim snagama. Znate što, svaka misica kada je pitana što bi ona napravila, ona kaže mir u svijetu da više ne bude oružja i rata. Ja sam prije pacifist nego, nego, daleko veći ako ne u potpunosti pacifist od gospodina Đurovića, i ja bih isto to htio međutim živimo u takvom svijetu gdje je to nemoguće. Znači nećemo se ponašati kao misice. Pa zbog toga država je odgovorna za obranu. U Oružanim snagama kažu analitičari vojni da rapidno opadamo od 2005. godine, je li to opadanje zaustavljeno, ako nije kada će biti i kada će se postignuti neki rast? I naravno kada se sve to analizira, kada se analizira stanje tehnike u Oružanim snagama tada se postavlja i pitanje smisla snage i postavlja se čitavog smisla obrane. Pročitao sam ne treba biti istina ali nitko nije demantirao da su topovnjače bez raketa jer stare nisu održavane, to je bilo stanje prije 2 godine. Jesmo li kupili nove? I zbog čega se to dozvolilo da recimo ono što imamo ne održavamo? Da li je to samo pitanje siromaštva ili je to pitanje ne brige? Što je sa migovima, hoće li i dalje padati kao glineni golubovi? Što će biti sa hrvatskim zrakoplovstvom, što će se dogoditi? Možemo li uopće dugoročno razgovarati o nekakvom planu razvoja kada tog razvoja nema ni na vidiku. Neće nas, to trebamo zaboraviti NATO braniti ako nas netko napadne. Jer članak 3. članak 3. propisuje obvezu da se članice NATO saveza mogu i moraju same pomoći pa će nam i NATO pomoći. Ali da prepustimo obranu NATO-u Hrvatske to nije predviđeno u ugovoru sa NATO-om. Znači neće o obrani Hrvatske brinuti NATO. Moramo sami uz pomoć NATO-a. Mnogi vojni analitičari kažu i stručnjaci sasvim sigurno da u ovom trenutku nema prijetnje udara iz vana, ne prijeti nam agresija, prijeti nam možda opasnost od terorizma, koliko je Hrvatska vojska spremna se oduprijeti tome. I na kraju hoće li se zaustaviti smanjivanje novca za obranu? Sasvim sigurno da ne može dati trenutačni ministar, poštovani gospodin Kotromanović odgovor na to pitanje jer njihov je ovo zadnji proračun. U nekom budućem proračunu i o tome koliko će novca se izdvajati za obranu Republike Hrvatske odnosno za Oružane snage dati će vjerojatno neka druga Vlada. Ali bih molio da na ova pitanja ako nije teško da pokuša na ono što može odgovoriti i dati odgovore. Hvala lijepa.

u jedno crno-sivom tonu opisali stanje u Oružanim snagama Republike Hrvatske, a meni se barem subjektivno ne čini tako, a možda objektivno i stoje neke vaše postavke. Naime, zašto to kažem? Zato što za Republiku Hrvatsku trenutno, a vjerojatno i u u budućnosti do ove 2025. ako ništa drugo, ne prijeti ratna opasnost, možda teroristička da, ali ratna ne. A kao drugo, u situaciji u kojoj jesmo dakle znamo, neki dan smo govorili o proračunu i o novcu kojim raspolažemo, dakle i u raspodjeli novca između ministarstava, jasno time i Ministarstva Oružanih snaga Republike Hrvatske novaca ima toliko koliko ima. Mislim da je ta raspodjela i uvjetovala ono o čemu je ministar govorio, 20 000 spremnih vojnika, ali i da bude ratna opasnost sad zamislite i usporedite '90. i '91. i 2014. godinu, stanje Hrvatske države koja je tada tek nastajala i gdje smo mi i kao takvi i obranili se i oslobodili

Hvala. Odgovor, kolega Vukšić. umijeće komunikacije slušati, a ja sam odmah na početku rekao da prije svega niti to stanje znam, to stanje vjerojatno zna jedino ministar Kotromanović i oni djelatnici koji rade u Hrvatskoj vojsci, to je preslik stanja ono što sam mogao pročitat u medijima, ono što sam razgovarao sa ljudima. I pitao sam, postavio pitanje da li je, zato sam vam spominjao Sokrata, Sokrata su na kraju presudili na smrt, osuđen je na smrt zbog toga što je postavljao pitanja pa tako i vi ovdje govorite o crnom stanju. Crno stanje su su prikazali drugi. Da vam iskreno kažem, ja o tome puno saznanja nemam, osim koliko imam saznanja. Mi saborski zastupnici ne dobivamo neke posebne izvještaje da bismo mogli na temelju posebnih nekih izvještaja ili tajnih ili strogo povjerljivih znati neke stvari koje se događaju u Hrvatskoj vojsci. Daj Bože da je stanje puno bolje. I kad sam govorio o tome, ja sam isto govorio da nam ne prijeti neka pogibelj izvana, možda nam teroristička i mi sad ne govorimo o stanju iz '91., ovo su redovno stanje, ovo je posao, vojska isto tako jedan čvrsti, domoljubni posao u kojem isto tako treba planirati, treba izdvajati sredstva da ne bismo na kraju došli da nemamo ništa. Kao što smo uništili industriju '90.-ih godina tako smo zapostavili i tehniku u Oružanim snagama. Tako govore stručnjaci. Ako je to laž ministar će demantirat, ja sam samo postavio pitanje da li je to tako pa ću vjerojatno dobit odgovor i vi ćete dobit odgovor, a da li je to crno ili nije ne znam.

Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče. Poštovani ministre, poštovani pomoćniče ministra, kolegice i kolege. Odmah na početku reći će da će klub HDZ-a podržati Prijedlog dugoročnog plana razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske za razdoblje od 2015. do 2024. godine. Riječ je o dokumentu od strateškog značaja za obranu i sigurnost Republike Hrvatske, ali i dokument koji definira i cjelokupni razvoj Oružanih snaga u idućem 10-godišnjem razdoblju, njihovu veličinu, opremljenost, prioritete u razvoju, organizacijsku strukturu i sve one ciljeve koji se žele postići. Činjenica je da je u razdoblju od donošenja Dugoročnog plana razvoja Oružanih snaga za razdoblje od 2006. do 2015. došlo do značajnih promjena u strateškom položaju Republike Hrvatske. Republika Hrvatska je 2009. godine pristupila i postala punopravna članica NATO-a, a 2013. godine Europske unije čime je ostvarila ključne nacionalne ciljeve. Time je ostvarila stabilnu i dugoročnu perspektivnu sigurnost u kontekstu postojećih strateških okolnosti, praktički nema opasnosti od izravne oružane agresije na teritoriju RH, ali se u okviru potencijalnih regionalnih prijetnji ne može u potpunosti isključiti mogućnost oružanih sukoba u regiji te posredna izloženost Republike Hrvatske posljedicama takvih sukoba, kao i mogućnost izloženosti RH netradicionalnim prijetnjama poput međunarodnog terorizma, prekograničnog organiziranog kriminala, kibernetičkih napada itd. je naravno bitno utjecalo i na izradu Dugoročnog plana razvoja Oružanih snaga za razdoblje od 2015. do 2024. godine. Držimo da je prijedlog dugoročnog plana realan realan kada su u pitanju ključni dugoročni ciljevi razvoja Oružanih snaga, prioriteti razvoja i ulaganja u sva tri roda Oružanih snaga i kada je u pitanju razvoj ljudskih potencijala. O realnosti dugoročnog plana razvoja kada su u pitanju financije reći ću nešto poslije. Postavljeni ciljevi se čine realnim i kada je u pitanju ciljana veličina osoblja, odgovarajuća struktura osoblja te i sam proces upravljanja osobljem. Podržavamo i razvijanje predloženog koncepta razvoja pričuve kroz sva tri oblika i ugovornu pričuvu do 1000 pripadnika, ali i razvrstanu do 20 000 pripadnika, kao i nerazvrstanu, kao temelj za narastanje Oružanih snaga u slučaju neposrednog ratnog sukoba. Također podržavamo i reformu i transformaciju visokog vojnog obrazovanja koje je već započela i odvijat će se u tri faze, a koja je temelj stručnosti i profesionalnosti časničkog kadra. Kada su u pitanju projekti opremanja i modernizacije oni su dobro određeni, ali je pitanje jesu li rokovi realizacije realni. Tako bi kopnena vojska trebala do 2017. godine dovršiti projekt borbenog oklopnog vozila, samovozni topnički sustav od 2017. do 2020., modernizaciju tenkova do 2024. godine, novi prijenosni protuoklopni sustav do 2024. godine. Hrvatska ratna mornarica bi trebala imati obalne ophodne brodove do 2017. godine, moderniziran radarski sustav do 2017. godine, dva lovca mina do 2020. godina, a nove protu brodske rakete do 2024. godine. Kada je u pitanju hrvatsko ratno zrakoplovstvo prijedlogom dugoročnog plana razvoja predviđeno je da do konca 2016. godine mora biti donešena odluka o zadržavanju ili napuštanju sposobnosti samostalne zaštite zračnog prostora. Klub Hrvatske demokratske zajednice drži da Oružane snage RH trebaju i moraju sačuvati ovu sposobnost samostalno ili u multinacionalnoj varijanti. Ono što je za nas u klubu HDZ problematično, a u biti je ključno za realizaciju dugoročnog plana razvoja su financije. U dokumentu piše da bi se dugoročni plan razvoja realizirao predviđena su potrebna sredstva od 48 milijardi kuna u idućem deset godišnjem razdoblju što je po našoj ocjeni što je po našoj ocjeni nije realno i trebat će osigurati znatno viša sredstva nego što je 48 milijardi kuna. 48 milijardi kuna bi gotovo mogli osigurati sa postojećim proračunom Ministarstva obrane koji je, dakle negdje oko 4 milijarde i 200 milijuna kuna. Dakle, to je 42 milijarde kuna ako bi on ostao takav u idućem deset godišnjem razdoblju. Posebno smo zabrinuti zbog stalnog smanjenja obrambenog proračuna, a koji je u odnosu na proračun 2011. godine manji za nešto više od 800 milijuna kuna. Dakle, proračun 2014. je manje za 800 milijuna kuna nego što je bio proračun 2011. To je za jednu zemlju poput Hrvatske ogroman novac. To je više od sto milijuna eura. To bi bio ozbiljan nedostatak sredstava i za puno snažnije i moćnije vojske, da ne kažem države nego što je Hrvatska. A u ovom četverogodišnjem razdoblju proračun MORH-a će biti manji za više od 2 milijarde kuna pod pretpostavkom da je ostao na razini onog iz 2011. godine. To je najveći realno problem MORH-a. To je realno najveći problem Oružanih snaga, a i zbog ovog pitanja odnosno problema doći će u pitanje i ovakav dugoročni plan razvoja Oružanih snaga. Stalan je i pad postotka obrambenog proračuna u odnosu na BDP i daleko od proklamiranih 2% izdvajanja za obranu u odnosu na BDP. On je sad negdje oko 1,36, sedam, nekad je bio gotovo 1,6 ne u tako davnoj prošlosti. Da papir i planovi svašta trpe ili da su želje jedno, a mogućnosti drugo najbolji je primjer trenutno važeći dugoročni plan razvoja u kojem je bilo predviđeno da će obrambeni proračun 2012. godine biti na razini gotovo 7 i pol milijardi kuna, a ostvaren je sa manje od 5 milijardi kuna. Dakle, ostvaren je sa čini mi se 4,8 milijardi kuna. Dakle, gotovo 3 milijarde kuna manje od Isto tako, da u planiranju treba koliko je to moguće biti realan dobar pokazatelj je također trenutno važeći DPR i predviđena projekcija opremanja Oružanih snaga i njezino izvršenje, planom je za 2012. godinu bilo predviđeno utrošiti 2,6 milijardi kuna u modernizaciju i opremanje Oružanih snaga, a utrošeno je svega 866 milijuna Dakle, milijardu i 800 kuna manje nego što je to bilo predviđeno dugoročnim planom trenutno važećim. Poseban dio problema je i sama struktura proračuna gdje trenutno na plaće i materijalne troškove, odnosno na hladni pogon otpada više od 60% obrambenog proračuna što je dugoročno neodrživo, je strukturu proračuna nužno mijenjati kako bi značajno veći dio sredstava išao na opremu i modernizaciju. Stoga još jednom upozoravamo na nužnost realnog planiranja i troškova, ali i ovo posebno podvlačim na odgovornost prije svega Vlade i Sabora koji usvajaju ovakve i slične planove a onda prilikom donošenja proračuna ne osiguravaju dostatna sredstva za njihovu realizaciju. Dakle, mi usvajamo planove, sve to lijepo piše na papiru, a kada se usvaja državni proračun onda ne vodimo računa o tome što smo usvojili i na neki način se obavezali kroz usvajanje planova i programa. Stoga podržavamo namjeru da se svake godine prilikom rasprave Izvješća o obrani u posebnom poglavlju raspravlja i o godišnjoj realizaciji dugoročnog plana razvoja kao i namjeru da se svake tri godine vrši revidiranje dugoročnog plana razvoja Oružanih snaga. Kada je u pitanju nacionalna sigurnost i obrana nužnost je postizanje političkog i društvenog konsenzusa svih čimbenika u osiguranju potrebnih sredstava za realizaciju planova i programa. Ulaganje u obranu i sigurnost ne može i ne smije se tretirati isključivo kao trošak nego kao ulaganje u sigurnost i zajednice i svakog pojedinca u zajednici. A svi mi znamo da sigurnost nema cijenu. Kao što sam rekao podržat ćemo ovaj dugoročni plan uz još jednom posebni naglasak da smo vrlo skeptični kada je u pitanju financijski dio plana da će troškovi biti puno veći od 48 milijardi koliko je predviđeno jel' tako u ovom 10-godišnjem razdoblju, a da osigurana sredstva u državnom proračunu neće biti na toj razini. Hvala lijepa. Hvala i vama. I završno obraćanje, izvolite ministre. **Kotromanović, Ante (SDP)** Hvala puno svim zastupnicima koji su učestvovali u raspravi, koji su raspravljali i govorili o dugoročnom planu razvoja Oružanih snaga. Ja ću odgovoriti na par pitanja, par komentara vrlo rado. To mi je na kraju i posao, za to sam plaćen. Prvo želim reći da je apsolutno važno vaše razumijevanje za dugoročni plan razvoja Oružanih snaga, ono što je komentirao Tomislav Ivić, hvala vam u tom trenutku financije su možda trebale biti realnije i reći ok neke stvari ćemo moći napraviti u jednom periodu, neke stvari nećemo. Nama kontinuirano pada proračun od 2009., 2009. je bio 5 milijardi i 400, recimo recimo i prije 2008. do 2009. je već pao za 600, 700 milijuna kuna da bi pao od 2012. do danas za ovu cifru koju smo čuli maloprije. Znači, to je realnost naša i mi moramo biti svjesni znači u kojim vremenima živimo i što radimo. Naravno da kao ministar sada bih volio da imam više sredstava za obrambeni proračun, to nema nikakve dvojbe, i volio bih da možemo imati tu nekako 100 milijuna kuna više, ali mi smo pokazali u zadnje 3 godine da možemo sa sredstvima koje imamo na raspolaganju, čak sam jednom rekao, nisam siguran da li je to bio Linić ili Lalovac vi ne možete nama uzeti toliko sredstava koliko mi možemo racionalno upravljati sredstvima i pokretati nove projekte. I to smo napravili. Mi smo stvarno, ja sad neću vas opterećivati sa stvarima u tri godine koliko smo na nebitnim stavkama i recimo na nabavi samo uštedjeli. Čim uvedemo konkurenciju u nabavu smanjimo troškove. Reći ću samo za obalni brod … primjer radi. Na motorima, pet motora koji su potrebni za obalni ophodni brod mi ćemo uštedjeti, uštedjeli smo 5,5 milijuna eura. Zašto? Uveli smo konkurenciju. Samo smo uveli da se može natjecati i drugi tip motora. Čim su to čuli ljudi koji su zastupali i koji su prodavali taj motor, a netko je stavio prije ne znam tko to je nebitno kroz razvoj, kroz studiju i kroz projekt da samo može ići jedan motor u taj brod. Mi čim smo rekli da želimo i drugi cijena je pala za milijun i 100 tisuća dolara po motoru. Tako smo napravili. Znači, odgovornim upravljanjem stvarno gdje smo zavrnuli sve špine što smo mogli vidjeti koje su bile nepotrebne, koje su služile za ono zapravo nije se vodilo računa o tim sredstvima mi smo pokrenuli niz projekata izgradnje, niz projekata opremanja i uz sve to opet ja bih volio imati nekoliko stotina milijuna kuna više na računu u Ministarstvu obrane da bi mogli pokrenuti još niz projekata koje nažalost zasada ne možemo. I tu nema nikakve dvojbe i to je vrlo jasno, želim vrlo jasno reći svima. Mi ćemo se i dalje odgovorno ponašati, barem dok sam ja tu što se tiče financijskih sredstava, i pratiti ćemo tu svaku kunu i svaku tu stavku mi analiziramo više puta godišnje pratimo sve projekte godišnje, analiziramo projekte, mi mjesečno pratimo projekte koji su od vrijednosti i gledamo u kojoj su fazi realizacije i kako to ide i na taj način pokušavamo stvarno imati tu jasnu sliku što se dešava sa financijama u Ministarstvu obrane RH. Logistički sustav, mi smo pokrenuli reformu, prvo smo morali promijeniti pravilnik o materijalnom zbrinjavanju. Ambicija je bila prošle godine da ga napravimo ove godine i napravili smo ga. On treba krenuti sa 1.01. iduće godine u realizaciju. Vrlo složen dokument, ja tu priznajem kao ministar obrane, ne mogu govoriti kompetentno o njemu, to je dokument u kojem su uključene i financije i logistika i informatika, zato je dosta složen. Ali mi smo, mi krećemo u reformu logističkog sustava. Danas imamo preko 500 skladišta koje moramo smanjiti na nekoliko stotina, uvezati informatički da bi mogli pratiti sustav na najbolji mogući način. I tu smo živo zainteresirani da nešto napravimo, da smanjimo to sve skupa i da imamo jednu jasniju sliku i uvezanu sliku samog sustava logističkog sustava unutar Oružanih snaga. Mi imamo dovoljno čizama, uniformi za naše potrebe i to redovito kupujemo u Hrvatskoj tu ovdje. I svake godine otkad sam ja tu mi za nove godine okupimo sve proizvođače vojne opreme i tako ćemo i iduće godine i potpišemo sa njima sporazum i kupimo ono što je potrebno, što potrebe su vojske, što vojska kaže koliko im treba na godišnjoj razini. Tu mislim ja nisam čuo da imamo takav problem. Upravljanje osobljem, nisam zadovoljan do kraja naravno, ali nisam bio zadovoljan, sad smo mi napravili određeni iskorak, napravili smo minijaturnu tu reformu. Mi želimo imati transparentan prijem osoblja, transparentno promicanje osoblja i transparentno izdvajanje. To je takva riječ koja se koristi već dugo u sustavu Oružanih snaga. Što se tiče prijema osoblja mi smo ove godine primili 800 mladih vojnika sa 1.11. ali na natječaju. Nije bilo, nema šanse više da sad neko intervenira primi mi ovog vojnika ili ne znam kad je služenje vojnog roka. Postoji pravilnik, postoji sustav bodovanja, postoje provjere i naprosto smo to, ono što smo god mogli to smo stegli i pokušavamo tu biti maksimalno transparentni. Kad je u pitanju prijem vojnika to je isto vrlo bitno i važno zato što je to ljude zapošljavalo, mi smo testirali recimo neke vojnike dva puta, testirali smo ih da bi oni mogli postati djelatne vojne osobe i tu radimo puno sa Oružanim snagama da tu transparentnost dovedemo do što je moguće više na onu optimalnu razinu. Promicanje, naravno uvijek je bilo tu stvari koje su na neki način promakle i gdje smo težili da to bude transparentnije nego prije. Što smo sad napravili? Napravili smo pravilnik o bodovanju. Znači mi ne možemo svake godine, nije da vojska u principu ne može zadovoljiti i promicati sve one ljudi koji imaju uvijete. Mi ćemo možda ove godine imati za 1000 ljudi uvjete za promicanje ali nemao to, nemamo tu mogućnost, nemao … mjesto za njih gdje da ih stavimo, ne možemo ih staviti, ako ga pomaknemo više gore, damo mu čin ne zadovoljava uvjete, kriterije, i mjesta o na kojima se nalazi. Tako da ćemo mi otprilike pola promoviramo od onoga što što ima uvijete, ali smo napravili pravilnik o bodovanju na način da je to vojska napravila, ne čak ni Ministarstvo obrane, nego vojska, struka. Rekli su ok, pa se boduje Domovinski rat, operacije, engleski jezik, škole, tečajevi razno razni, znači to ima širok spektar stvari koje se vrednuju. Na kraju recimo kad treba ići bojniku pukovnika samo neko u ministarstvu treba stisnuti na enter i ono izbaci sve bojnike na način tko ima najviše bodova taj će biti promoviran za tu godinu. Mi ćemo iduće godine imati samo jednu kadrovsku komisiju, kadrovski savjet u trećem mjesecu i to riješiti za cijelu godinu. I na svakoj tabli, u svakoj uvali znat će se ko će ići iz narednika viši čin, iz poručnika u natporučnika odnosno iz satnika u bojnika itd. Tako da pokušavamo tu biti transparentni i moramo puno raditi, i sad radimo više seminara godišnje da bi upravljanje s osobljem, da bi doveli to na jednu razinu koja nas zadovoljava sve skupa. Tako da imamo tu želje, ali treba nastaviti. Znači mi smo pokrenuli određene reforme, određene procese i ja se nadam da će sada, da će buduća Vlada, bilo tko i bilo koji budući ministar koji dođe samo nastaviti i možda nekakve nove ideje donijeti donijeti u sustav. Šta radimo? Mi ćemo pozvati idući tjedan iz Microsofta stručnjake da nam govore kako se radi upravljanje osobljem. Imamo jedan tečaj u ministarstvu i stožeru, znači pokušavamo iz drugih segmenata društva od privatnih tvrtki vidjeti kako se radi kako bi mi to kako bi mi to podigli na veću razinu. I stvarno tu želimo napraviti nešto u samom sustavu. Što se tiče gospodina Vukušića, mi vas nećemo naravno na smrt zbog pitanja, hvala vam na svim pitanjima, za svako pitanje držimo ga apsolutno dobronamjernim i vidio sam i iz vašeg izlaganja da vi želite da Oružane snage, da vojska budu bolje, jače, brže rekao bih i efikasnije. Ne trebate brinuti za Oružane snage. Teško je komparirati 91. 95. 95. godine ja sam bio zapovjednik brigade ili zapovjednik … tri brigade, nemoguće je, vojska od 200 tisuća ljudi i vrijeme koje je bilo tada je potpuno drugačije, mislim naprosto je to, ne možemo imati veliku vojsku, mi ne možemo imati tu veliku vojsku, niti to NATO nama, pa godinama nam kaže smanjite se, smanjite se, smanjite se zato što nemamo potrebe. Mi smo članica NATO-a i mi tumačimo da je članak 5. važan, i da članak 5. obvezuje sve zemlje članice NATO-a da u slučaju recimo rata na prostoru RH da se moraju uključiti svi. Mi to tako tumačimo da članak 5. obvezujući, mi ne vidimo prijetnju sad ni jednu, evo u susjedstvu i šire koja bi mogla ugroziti RH, mi je ne vidimo i mi smo to sve napisali u dugoročnom planu razvoja i to se vidi sve jasno u tom smislu. moramo imati razumijevanja više za vojsku, zašto? Stari smo 25 godina kao vojska, sad zamislite Dansku koja je osim drugog svjetskog rata, ona ima te nekakve traume u smislu razdruženih snaga, pa imaju problema naravno i sa kamionima, imaju problema recimo Njemačka danas kad govorimo i njihovo stanje u zrakoplovstvu je 30% flote je na zemlji. Prije par mjeseci išli smo načelnik stožera i ja u Grčku, Grčka je kupila 6 … to su transportni avioni veliki, od njih 7 jedan je ispravan recimo i taj su poslali po nas. Ljuti su na Italiju jer su to novi transportni avioni, uvijek će biti, to su takvi sustavi da je iz nesposoban … proći nekad i dan, nekad sat. Mi imamo problema sa kamionima naravno jer su to stari kamioni, to sam tražio razumijevanje. Ne može se u 25 godina razviti vojska, dovesti do te razine da ona bude potpuno modernizirana. Tko će dat novaca? Tko ne bi dao, koja Vlada ne bi dala sada, bilo koja Vlada bivša kroz povijest i u budućnosti ne bi dala milijardu, dvije kuna više ako ima za potrebe Oružanih snaga. Mislim da bi svi dali to, svi smo svjesni da je to važan dio društva, da trebamo imati vojsku, ali moramo biti realni, mi moramo razvijati naše Oružane snage korak po korak, … par razvoja je jedan korak koji je po meni mogući i ostvariv, da li će biti realan za 3, 4 godine to ćemo vidjeti naravno, ne znamo kakve će biti financije. Moramo se truditi da to, da svi skupa kaže imamo razumijevanja za naše potrebe, za naše realne potrebe a Ministarstvo obrane mora to stvarno optimalno svaku kunu pregledavati, pogledavati i trošiti tamo gdje je to najpotrebnije. Pitali ste me tko je kriv za staru tehniku? Mislim kako ja mogu sad uperiti prstom u bilo koga. Da ste vi sada recimo premijer ili možda ćete biti premijer sutra ili ministar, teško su to, vi ste postavili kako ste rekli opće pitanje, ne mogu ja uperiti prstom pa reći netko je kriv zato što imao staru tehniku. Mi smo tu tehniku kupovali u vrijeme kad smo bili pod embargom a od embarga do 2014. znate koliko je prošlo godina? vrlo malo, nije bilo lako to razdoblje. I moramo imati strpljenja bez obzira što ta tehnika su kamiona stari, mi smo sada već, mi smo opet sa Ministarstvom obrane Savezne Republike Njemačke kupovati jedan veliki dio kamiona za naše potrebe i realne potrebe naše su sada 1000 kamiona novih, ali to ne možemo ostvariti, ali ćemo razgovarati, i razgovaramo recimo s partnerima da u dugoročnom jednom razdoblju onaj tko pristane na to da da pokušamo nešto učiniti za gospodarstvo, da se to nešto radi kod nas a da mi imamo benefite i kao ministarstvo. To ćemo vidjeti. Kaže rekli ste rapidno opadanje od 2005. godine, nisam mislio, ne znam šta to znači rapidno padanje vojske kao broja ljudi ili sredstava? To je tako. To je tako. Nažalost to je tako. Ono što je važno je da zaustavimo …, mi smo sada uspjeli zaustaviti proračun ove godine na razine koje je, osigurali smo da … sredstava viškova oružja, obuke, nekretnina koje su još na raspolaganju MORH-u, da to bude prihod naš i to nam je, ako uspijemo, sad je na nama pitanje koliko smo sposobni da iduće godine prodamo jednu nekretninu, transparentno, javno i da ta sredstva … Ministarstvo obrane, a da ta sredstva mi poboljšamo uvjete života i rada, kupimo nekakva nova sredstva, razvijamo domaću industriju kroz tu kupovinu, itd., Naši, što se tiče mene sve je jasno … vezano za zrakoplovstvo, mi smo rekli, iduće godine ćemo formirati tim ljudi najstručniji. Mi ne možemo reći koji tip aviona ćemo sastaviti u, to bi značilo da ne poštujemo Zakon o javnoj nabavi, ako ništa drugo. Dakle, mi ćemo vidjeti, napravit ćemo dobru analizu, dobru studiju od najkompetentnijih ljudi koji se nalaze u Hrvatskoj, bivših časnika, odnosno umirovljenih časnika, sadašnjih časnika, oni su najkompetentniji, vidjet ćemo, ispitat ćemo sva tržišta, vidjet ćemo da li možemo nešto multinacionalno napraviti, znači da imamo neki zajednički … i imamo iduću godinu da se odlučimo što hoćemo. Znači, to će iziskivati dodatna sredstva plus ovih 48 milijardi kuna ne uključuje zrakoplove, znači, nama trebaju još dodatna sredstva za razvoj i opremanje Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i moj je stav također isto da trebamo zadržati to, da trebamo tu sposobnost zadržati zato što jednom kad je ugasimo onda je to vrlo teško kasnije razvijati i dizati se doslovce iz pepela. I nastojat ćemo da nađemo najbolje, najoptimalnije rješenje u interesu RH jer to je pitanje RH, obrana je pitanje RH i važno je to naglasiti. Uvijek je pitanje koliko realan plan, svaki planovi su plan, mi ga zovemo dugoročni plan razvoja. Teško je reći, da, ovo je najrealniji plan koji smo ikad napravili. To je teško, mi ne možemo znati što će se desiti na svjetskom tržištu iduće godine i dvije godine iza. Vidjeli smo sada pad nafte, ide ide dolje jako. Kako to može utjecati na sve nas, to ne znamo. Tako da mi smo nastojali da plan bude što više moguće realan. Možda Možda čak treba biti mrvicu ambiciozniji, da li će, mi smo sredstva koja smo planirali i projekte koje mislimo završiti, imamo sredstva za to. Znači, borbeno oklopno vozilo do 2017., top 30 milimetara, čekamo, evo, kasnimo, zašto? Zato što čekamo Đuru Đakovića da razvije jedan protutip da bi mi radije to kupili kod njih nego kupovali vani. Logično, to govorim otvoreno ovdje, neka to svi notiraju ako misle da nešto griješim. Znači, mi na sredstva, ove projekte koje smo kroz Hrvatsku … vojsku, ne znam, mi smo osigurali već sredstva i imamo dovoljno sredstava da … sve projekte koje smo, ne znam, … topnički sustav, jedan dio već smo platili Nijemcima, revizija modernizacije tenkova, već radimo reviziju tenkova, modernizaciju tražimo strateškog partnera, vidjet ćemo koga bi uzeli zato što u svijetu postoji preko 2000 tenkova T-72 i to je prilika da recimo da možda i na tom tržištu nešto naše tvrtke omoguće sebi nekakav novi prihod. Ja neću sada prolaziti kroz ove sve, kroz sve ove projekte, znači, za sve mislimo da imamo sredstava, ako ostane proračun ovakav, osim za nove za nove zrakoplove. Vidjet ćemo sada, naravno, to je plan. Posebno želim naglasiti helikoptere još, znači, ne znam, mi tu mislimo skupiti jedan dio sredstava iz prodaje osmica, upita ima za njih. Mi ih remontiramo i moderniziramo, remontiramo ih. Vrijednost bi trebala biti 5 do 6 milijuna dolara po komadu. Iz tih sredstava i iz pomoći koju ćemo dobiti od SAD-a, mi mislimo ići na drugi tip helikoptera, tako da recimo možda to nisam nisam … jasan u smislu do kraja što se tiče financijskih stavki. To je to. Mislim, mi ćemo se boriti za dugoročni plan … snaga, zato smo stavili da svake godine u godišnje izvješće mi moramo reći iz ministarstva što smo učinili po njemu, znači koliko smo napravili tih stvari, u kojoj smo fazi, to će biti zanimljivo pratiti, to je po prvi puta smo se uvezali da vas informiramo. Ono što želim reći je da mi nemamo što kriti. Da mi želimo biti potpuno transparentni po svim pitanjima u Ministarstvu obrane i bilo tko od vas za bilo kakav upit ako hoće čuti, ako hoće nešto znati, mi smo tu otvoreni, mi želimo da, mi mislimo da Ministarstvo obrane nije stvar jedne politike ili jedne stranke nego da je to stvar, da je to interes RH i svaka vaša sugestija, svaki vaš prijedlog je nama dobrodošao zato što je kako se kaže u Dalmaciji i drugo mišljenje i drugi stav i drugi prijedlog su uvijek pametniji od onoga jednog koji već stoji na snazi. Borit ćemo se za taj dugoročni plan razvoja da bude održiv, da bude stabilan i naravno na budućim Vladama je da osigura ova sredstva, minimalna sredstva koja mislimo da su nam dovoljno za dobar početak i razvoj Oružanih snaga, a onda nadam se da će gospodarstvo rasti tamo iza 2018. godine, tada možemo razmišljati i o većem izdavanju za samo Ministarstvo obrane. Još jednom hvala svima, nama je ovo užasno važan dokument. Mi ćemo po njemu raditi, mi ćemo izvijestiti Hrvatski sabor o tome što smo napravili i mi ćemo se truditi da ta sredstva stvarno budu transparentno potrošena. U prilog tome i sutra pozivam tko god hoće doći, mi imamo plan nabave, već treću godinu plan nabave mi prezentiramo … za korupciju, Odboru za obranu, …, novinarima, nemamo što tu mi kriti. Znači, svi postupci koji idu, točno se vidi koji postupak ide po kojem članku i nemamo tu što mi kriti. Želimo biti transparentni i želimo uključiti što više ljudi u sustav promišljanja i donošenja odluka Ministarstva obrane, prvenstveno evo i Sabora i, zato što ste vi ti koji ste itekako zainteresirani da naše Oružane snage budu, ono što je naša želja, male da, ali spremne prihvatiti udarac i spremne žestoko uzvratiti. Kao bivši vojnik znam o čemu govorim i ne trebate se brinuti, one nisu siromašne. Ja ne znam zašto bile siromašne imamo 126 onih … uveli smo novu pušku. Mislim imamo niz stvari novih elemenata gdje uvodimo i gdje se moderniziramo i gdje smo u razini drugih srednjih zemalja o kojima ste govorili, ne znam netko je govorio Slovačka ili takvih primjera. Hvala vam puno još Hvala ministre. Prelazimo na replike, Tomislav Ivić. Izvolite. **Ivić, Tomislav (HDZ)** Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče. Poštovani ministre, ma nitko nije protiv štednje i racionalizacije, dapače ali i to ima svoje granice. Ja osobno držim da je sustav prenapregnut i da je pitanje koje će biti posljedice nakon ovako nekoliko godina tako rezanja državnog proračuna, u tom je stvar. Zato i je struktura troškova ovako nepovoljna da gotovo 70% troškova otpada na plaće i materijalne troškove, a mali dio ide za modernizaciju i opremu oružanih snaga. Ako hoćemo, a mislim da svi u ovom visokom domu želimo imati jednu modernu, dobro opremljenu, mobilnu i operativnu vojsku morat ćemo htjeli mi to priznati ili ne osigurati puno više sredstava u državnom proračunu nego što to sada osiguravamo. Mi smo jedna od rijetkih zemalja u kojoj MUP ima veći proračun od MORH-a, policija ima veći proračun od vojske. A da ne pričamo o tome koliko više imamo policajaca nego vojnika. Ja ne kažem da to u ovom trenutku i nije uredu, ali dugoročno to ne može tako opstati u tom smislu je i bila moja rasprava. Hvala lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Mi sada izdvajamo oko 61% sa mirovnim misijama i nama je cilj do 2017.godine smanjiti u projekciji negdje najviše do 33% izdvajanja za osoblje, osoblje, to nastojimo držati koliko se može pod kontrolom. I slažem se, nama treba još sredstava sustav je prenapučen raznim projektima koje moramo realizirati, ali mi smo jedino tako mogli i funkcionirati u ove tri godine i pokretati nove projekte da budemo racionalni,ništa više. Hvala. Pa ja se nadam da će sljedeće godine nakon sedam glasnih godina i promjene vlasti doći nekakvih valjda sedam sitih godina, tako to nekako ide, pa da će uz rast BDP-a onda ako će se konačno dogoditi valjda rasti i proračun za MORH. Nisam stvarno ekspert nikakav što se tiče zrakoplovstva, ali mi se čini da će jedini put neće biti nabavka novih zrakoplova nego nabavka nekakvih rabljenih kao ovaj aranžman sa samohotkama nešto tog tipa sa nekom od prijateljskih država, mislim da nijedan drugi aranžman čak i krenu ove site godine zapravo neće biti moguć. Još sam nešto htio reći kada je riječ o oružanim snagama i upravljanju osobljem kada ste spominjali kriterije i probleme napredovanja, vi niste načelnik stožera ali mislim da ono što bi trebalo obilježavati oružane snage, a obilježava oružane snage svih država članica NATO saveza, to je svakako i tjelesna spremnost i da tu sigurno ima još dodatnih prostora da se u Oružanim snagama RH puno više inzistira na tom elementu. Ne znam da li su i koliko je načelnik glavnog stožera jedan do sada ispunjavao kriterije tjelesne spremnosti, siguran sam da nijedan načelnik stožera nijednog od rodova u američkoj vojsci to nije nikada mogao biti ako nije ispunjavao kriterije te tjelesne spremnosti. Prema tome, ti kriteriji su jasno definirani i temeljna stvar je da svaki vojnik od onog koji ulazi u sustav do onog koji je načelnik stožera da ispunjava te kriterije. I ja se nadam da ćete vi više inzistirati na tome da ti kriteriji tko ih ne ispunjava taj ne može biti u sustavu, ne treba donositi ispričnicu. **Batinić, Milorad Potpuno podržavam. Ja sam nabrijan na visoke časnike jer i ja sam bivši visoki časnik i uz sve probleme koje imam sa zdravljem pokušavam biti fit. Mi smo prošli četvrtak imali provjeru visokih časnika u … provjeru je vodio načelnik glavnog stožera po prvi puta. Većina je prošla jer su znali da to sada utječe mi smo to stavili u pravilnik, onaj tko neće proći fizičke provjere nema … nema nema ga, nema uvjete za čin i taj će morati čekati. Tako da smo popravili tu status, ja ne znam od njih tko je prošao, tko nije, ali znam da je većina prošla jer su trenirali zadnja dva mjeseca. Prošle godine smo rekli ok izađite to je prvi korak, ove godine moraju, izašli su svi, išli su sa autobusom iz Zagreba dolje i to je bio organizirano. Ja sam čak poslao nadzor, ja sam poslao glavnog inspektora da vidi kako je to organizirano i radimo na tome zato što smatramo da vojnik koji nije prošao fizičku provjeru ja potpuno razumijem, ja da imam te mogućnosti ja pokušavam tu biti vrlo strog, ja bih ga isti tren na jedan način izdvojio iz sustava zato što smatram da da je to sramota za njega. U nekim zemljama NATO-a on nema posebne pripreme, to mu je kao da mora znati pisati i mi moramo doći na tu razinu, ali prvo idemo malo strožije pa će ljudi već postati svjesni i naučit će da moraju brinuti o svom zdravlju, o svom tijelu, a i o svom poslu.

skoro ste me ponukali da povučem repliku, ali spomenuli ste Njemačku i njihov problem sa zrakoplovstvom. Pa u tom smislu ja bih htio još jednom naglasiti, jedna Njemačka, pa koliko znam i Mađarska i mnoge druge bogatije zemlje imaju problem sa zrakoplovstvom. I meni nije jasno zašto mi više dižemo to zrakoplovstvo na toliku famu. Ja sam svjestan da mi tradiciju zrakoplovstva, dakle letenja ne smijemo izgubiti jer jednom kada izgubiš više je nema nećemo više nikada moći ponovo zanoviti. Ali zašto mi bježimo od toga da mi kao zemlja nećemo imati financijskih mogućnosti da kvalitetno možemo štititi svoj zračni prostor i zašto više ne donesemo odluku naravno u širokom konsenzusu sa svim koji treba od struke do politike i svega drugog gdje možemo napraviti nekakvu multinacionalnu priču zemalja iz okruženja koje su članice Europske unije. Gdje možemo zaista i suvereno i pametno i u skladu sa financijskim mogućnostima koje država kao Hrvatska može nositi napravili zaštitu zračnog prostora. zašto ne pristupimo više donošenju, vi ste rekli da moramo do 2016. odnosno, ali mislim da više ne treba gubiti vrijeme, da to trebamo čim prije iznijeti i dati javnosti. Mi nećemo izgubiti niti suverenost niti bilo što drugo. Za sve postoji model samo treba dobar konsenzus, dobar model i sve se može riješiti. Hvala. I posljednja replika, Branko Vukšić, izvolite. o tome da li se, htio sam pitati zapravo, nismo se možda razumjeli. Je li se sa ovim novcem što smo imali moglo napraviti više? Ali vi ste mi dali odgovor, moglo se. Vi ste rekli kako ste na motorima uštedjeli milijun dolara, na jednom motoru, koliko sam shvatio. Znači da se tako racionalnije prije postupalo, moglo se puno više sa tim. Kažete neka vozila su 20 godina stara, 15 kako su se nabavljala. Da su se ona redovito obnavljala, servisirala, da se o njima, o tome sam ja, ja sam htio pitati je li se to moglo, nije, vi ste rekli nije se moglo. Ja mislim da se sve može. To je isto kao da u redu kuću vodite, ako nećete 20 godina farbati strop će vam se srušiti na glavu, ne samo da će biti ružno. Prema tome o domaćinskom ponašanju sam govorio. Da vam iskreno kažem, ja sam, blizu sam pacifizma i ukinuo bih sve vojske da mogu na svijetu, ne samo našu, normalno da se ne može samo naša, ali kada imamo vojsku i kada moramo imati vojsku onda, u ovom redu što ste vi govorili i kada sam govorio, govorio sam o kadrovskom stanju sam govorio jer to svi stručnjaci govore u znači o tehnici. Znači ne dovodim u pitanje sposobnost i onih koji vode vojsku, samih vojnika, mislim da je to dobro posloženo prema onim svim analizama. Znači ja mogu samo vjerovati onom što sam pročitao i što sam čuo. Znači samo o tome… Vi ste rekli da ne znamo, ovo što je rekao prije kolega Milas, mi moramo se jedanput odlučiti prije svega koje avione, rekli ste Zakon o javnoj nabavi. Znate da su Zakoni o javnoj nabavi često cirkusi, često su cirkusi, ako Hrvatska treba takve i takve avione, onda treba takve i takve avione. Ili kao što je rekao kolega Milas ili ćemo zajedno sa našim prijateljskim zemljama se dogovoriti o zajedničkoj obrani zračnog prostora Republike Hrvatske. Ovime smo završili sa raspravom. Zaključujem raspravu. Glasovati ćemo naknadno. Zahvaljujem ministru sa pomoćnikom. Za danas ćemo završiti sa radom. Sutra najavio bih bih 4 točke koje ćemo raditi sutra. Znači to je točka broj 7. iz predloženog dnevnog reda, broj 9., broj 10. i točka broj 13. Doviđenja do sutra. Hvala.